Sljedeća točka je Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva

Sljedeća točka je Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda. Predlagatelji su 30 zastupnika na temelju članka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima. Prijedlog akta ste primili poštom. Žele li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite. **Sinčić, Ivan Hrvatski sabor je, kolegice i kolege, temeljem članka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima iz '96. godine zastupnici u Hrvatskom saboru podnose Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti, to je riječ koju ću mnogo koristiti danas, odgovornosti za rezultate upravljanje i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda. Zašto smo otvorili ovo važno pitanje? Zahvaljujem usput i kolegama na potpori, nadam se da će ona biti mnogo veća, da će Hrvatski sabor kao javnost shvatiti krucijalnu važnost Imunološkog zavoda, svega onoga što je on bio, što on sada nije i što on mora i može biti. Ako gledamo širu sliku u našoj zemlji najvrijednije tvrtke se godinama namjerno uništavaju i nestaju ili se predaju u ruke pojedincima po nekom ključu znanom vladajućim strukturama u svim dosadašnjim sazivima Vlada. Statistika to potvrđuje. Imunološki zavod nije iznimka već ogledni primjer po kojem je sve što vrijedi uništeno i rasprodano u bescjenje. Smatramo da ako se rasvijetli kriminal i ako se rasvijetli ova nacionalna izdaja, izdaja struke. Jer Imunološki i njegovo uništavanje to i jest doprinijet ćemo tome da više nitko se ne usudi tako nešto pokušati. Došlo je vrijeme u RH da se uspostavi politika odgovornosti, da onaj tko je odgovoran da odgovara. Doprinijet ćemo tome da se više nitko ne usudi tako nešto pokušati, a zapitat će se akteri sličnih i istih slučajeva drugih tvrtki kada će doći red na njih i sigurno neće mirno spavati. Hrvatski narod vapi za odgovornošću. Do sada se u pravilu sve guralo pod tepih ili samo u iznimnim slučajevima parcijalno rješavalo kada bi to bilo u svrhu međustranačkih i unutar stranačkih obračuna naših velikih pozicioniranih stranaka. kao klub i kao stranka hrvatskim građanima da ćemo dati sve od sebe da se takva praksa politike zaustavi i uvodimo politiku odgovornosti. Imunološki zavod bio je i jest visoko perspektivna tvrtka na svjetskome nivou. Njegovi problemi počinju od vremena pretvorbe i privatizacije. Nevjerojatno je da najvrijedniji segment Imunološkog zavoda sojevi virusnih cjepiva nisu u vrijeme pretvorbe ušli u temeljni kapital tvrtke. Novci koji su bili potrebni za razvoj i prijeko potrebne radove na zadovoljavanju uvjeta propisanih standardima Svjetske zdravstvene organizacije trošeni su i usmjeravani na u potpunosti krive načine. Nikako se nije moglo u tih 25 godina naći nekoliko desetaka milijuna kuna da da se podigne taj standard proizvodnje i da se proizvodnja nastavi. Događao se trend koji je suprotan. Otpuštali su se postupno radnici, gubile su se dozvole, najkvalitetniji kadar je protjerivan, otišao bio, žrtva mobinga. Na novcima za razvoj Imunološkog zavoda bogatili su se pojedinci, a Imunološki je iz godine u godinu sve više propadao. Želim jasno reći da naša inicijativa i povjerenstvo nije protiv jedne određene stranke niti protiv neke određene osobe, nego je ona protiv svih dosadašnjih politika i tražim odgovornost za takvo ponašanje. Tražit ćemo glasanje o ovoj temi pojedinačno, da hrvatski građani vide imenom i prezimenom tko to želi sakriti, a tko želi razotkriti ovu veleizdaju koja je napravljena uništavanjem Imunološkog zavoda. Prije nego idem na samu srž problema i kronologiju devastacije htio bih reći nešto o slavnoj prošlosti Imunološkog zavoda. Imunološki zavod je slijednik Kraljevskog zemaljskog zavoda za proizvodnju animalnog cjepiva protiv boginja osnovanog kolegice i kolege 1893. godine. Govorimo o 130 godina 130 godina tradicije. Od 1923. godine posluje pod nazivom Higijenski zavod, zatim opet mijenja ime '56. u …/Govornik se ne razumije./… zavod, a '61. mijenja ime u sadašnje ime Imunološki zavod. Proizvodnja biotehnoloških proizvoda glavna je djelatnost Imunološkog zavoda. Zahvaljujući sustavnom cijepljenju djece cjepivom Imunološkog zavoda u RH su morbili, odnosno ospice i rubeola praktički eliminirani, a …/Govornik se ne razumije./… parotitisa smanjio se za 99%. Cjepivo protiv morbila priređenim …/Govornik se ne razumije./… Zagreb izgradili su i usavršili stručnjaci Imunološkog zavoda. Stotine milijuna doza primijenjene su kod djece u tridesetak zemalja svijeta bez prijavljenih štetnih učinaka ili mortaliteta. Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila je kako je upravo cjepivo protiv morbila Imunološkog zavoda postiglo izuzetne imunološke uvjete. Takva stručna ocjena kvalitete donijela je i doprinijela svjetskom ugledu Imunološkog zavoda što je omogućilo prodor naših proizvoda na svjetsko tržište. Osim cjepiva Imunološki zavod je poznat i po svojim protu otrovima. Ima uspješnu polustoljetnu kliničku primjenu antitoksina za otrov europskih zmija koji spada u najbolje te vrste na svijetu, a koristi se za zaštitu od ugriza europskih zmija iz porodice ljutica. Prije više od pola stoljeća Imunološki zavod započeo je s proizvodnjom lijekova iz ljudske krvi, krvne plazme. Imunološki zavod proizvodi krvne derivate isključivo iz plazme prikupljene na području RH, te te slijedi naputak Vijeća Europe, preporuka R88 koja kaže kako su proizvodi iz plazme vlastitog podrijetla iz vaše zemlje, od vašeg stanovništva namijenjeni vlastitoj populaciji, ujedno i najbolje rješenje prema tom naputku. Jasno je vidljivo iz samo ovog malog dijela navedenog da je značaj Imunološkog zavoda za kvalitetu života naroda koji žive na ovim prostorima ogromna. Kakvoća alternativnih pripravaka koji se mogu pronaći na slobodnom tržištu je upitne kvalitete, a često su i skuplji kao što ću kasnije navesti u nekoliko slučajeva. Osim zdravstvenog značaja nije zanemariv ni ekonomski utjecaj, s obzirom da je s jedne strane RH uvozi višestruko skuplje pripravke, a s druge strane gubi izmaklu dobit od proizvoda koje ne proizvodimo. Naravno ovoga časa imamo dva Imunološka zavoda. Došlo je do preoblikovanja odlukom Vlade RH na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donesena je odluka o, dakle o osnivanju Imunološkog zavoda, imam je ovdje. Unutra je značajan članak 21. koji kaže, citiram: Vlada RH će posebnom odlukom prenijeti cjelokupnu imovinu Imunološkog zavoda d.d. To je ovaj iz '93. na Zavod koji je sveopći pravni slijednik trgovačkog društva Imunološki zavod d.d., te sva prava i obveze vezane uz prenesenu imovinu u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Ugovora o prijenosu imovine Imunološkog zavoda d.d. na RH, a upisom prijenosa imovine u sudski registar prestaje Imunološki zavod d.d. dakle intencija je bila da se sve prebaci na novu instituciju. Međutim, kao što ćemo kasnije vidjeti u raspravi to pravno nije moguće. Kako bismo mi zastupnici i cjelokupna javnost stekla kronologiju i stekla širu sliku i kontekst opisat ću tu tragediju koja je zadesila Imunološki zavod i koja je uzrok osnivanja ovog povjerenstva. Zavod je stradao zato što je od proglašenja nezavisnosti pa do danas u 25 godina nije uloženo svega desetak milijuna eura u podizanje standarda proizvodnje. Ti novci nikako se nisu mogli naći pod ovim ili onim direktorom, ovom ili onom upravom, ovom ili onom vladom. Postoje ozbiljne indicije, a one su jedan od glavnih inicijatora ovog istražnog povjerenstva jer ih moramo istražiti, da su svi upravljači zavoda iskorištavali Imunološki zavod za svoje privatne interese, iscrpljivanje materijalnih, kadrovskih i znanstvenih resursa počelo je pretvaranje Imunološkog zavoda iz društvenog poduzeća u dioničko društvo 1994. godine. Prvi direktor kojeg treba spomenuti u ovom izlaganju je gospodin Miroslav Bek, krajem 1991. godine zavod je imao 412 zaposlenika, direktor mu je od '86. do '92. godine bio sada pokojni doktor Miroslav Bek. Slijed raznih problema i sumnjivih poslova može se pratiti od toga vremena pa nadalje. Bek je menadžerskih ugovorom koji je bio vezan za tečaj njemačke marke, inflaciju kune tako uredio svoju plaću da je skočila s omjera 1:3,5 na čak 1,20 u odnosu na radničku plaću koja je u ono vrijeme bila nekoliko stotina maraka. Podsjećam, kuna iz toga vremena nije što je kuna danas, ako se uzme u obzir kumulativna inflacija možemo slobodno dodati jednu nulu u tim iznosima. Tu je također bila jedna epizoda gospodina Beka sa izdvajanjem najprofitabilnijeg sektora unutar Imunološkog zavoda, a to je proizvodnja cjepiva u posebnu tvrtku Cjepivo d.o.o. koja je nakon toga trebala biti privatizirana što je spriječeno intervencijom radnika. Nakon odlaska gospodina Beka direktor Imunološkog zavoda 1992. godine postaje akademik Zlatko Silobrčić. Prema izvješću obavljene Državne revizije pretvorbe i privatizacije 2002. godine zavod je u lipnju 2000. godine protiv Silobrčića podnio Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu kaznenu prijavu. U prijavi je navedeno da je MUP zbog postojanja osnovane sumnje MUP je o krivičnim djelima koja zbog postojanja osnovane sumnje MUP je o krivičnim djelima koja su u poslovanju nanesena šteta zavodu pokrenuo tijekom '96. godine kriminalistiku obradu koja je još uvijek u tijeku. Dakle od '96. do 2002. godine i kasnije je trajala ta kriminalistička obrada. Navedeno je da obradom nisu obuhvaćeni svi poslovni odnosi u kojima se zbog nezakonitih postupanja direktora nastupila šteta zavodu u odnosu na ugovaranje najmanje investicijsko ulaganje u unajmljeni objekt za životinje i skladište u Brezju u Sv. Nedelji, oročavanje novčanih sredstava i uzimanje kredita u razdoblju od '94. do '96. godine i opet isplate plaće direktoru prema menadžerskome ugovoru. Stvari su krenule nizbrdo, nažalost do danas nepopravljive. Od '97. godine kada je Imunološki zavod zbog neulaganja u pogone i opremu, te zbog zastarjele opreme gubi gubi licencu Svjetske zdravstvene organizacije čime je prestao biti njezina suradna institucija. Zbog gubitka te dozvole propao je Imunološkom zavodu ugovor s distributerom zavodu ugovor s distributerom … koji ih je potom tužio za tri milijuna dolara odštete u arbitražnom sporu. Prihodi zbog gubitka licence od izvoza '99. godine pali su svega na 10% prijašnjih, te je zbog toga Imunološki zavod 2004. godine došao na rub stečaja. Uz ova tri milijuna dolara štete, dva milijuna su plaćeni odvjetnički troškovi. U to isto to vrijeme dok Imunološki zavod propada, gubi licence jedna indijska privatna firma počinje taj isti taj … soji i cjepivo dobiveno iz njega prodavati diljem svijeta. Ako se ne varam ovog časa posluju sa stotinjak država i okreću milijarde dolara. Nadalje, u periodu od 30. lipnja 2000. godine gospodin Silobrčić je bio član, a nakon toga i predsjednik Nadzornog odbora Imunološkog zavoda. Tu možemo govoriti o sukobu interesa koji također treba istražiti. Bio si jedno vrijeme direktor, prijavljen si i nakon toga ideš u nadzorni odbor da kontroliraš sam sebe i period dok dok si upravljao. Uz gospodina Silobrčića članovi nadzornog odbora su u to vrijeme bili Rajko Ostojić, Velimir … i Katarina Kardum. Gospodin Silobrčić je bio direktor društva u trenutku donošenja odluke o pretvorbi na upravnom odboru poduzeća održanoj '92. godine. Odlukom je odlučeno da se društvo pretvara u dioničko društvo prodajom dionica. Jedan od većinskih dioničara društva postaje Gusta Santini blizak Silobrčiću i vlasnik privatne štedionice gdje će kasnije gospodin Silobrčić oročavati 25 milijuna kuna društva po kamati od 4,5% godišnje u trenutku kada su komercijalne banke u Hrvatskoj davale 15%. Podsjećam tih 25 milijuna kuna te te godine bi danas bilo otprilike 250 milijuna kuna, radi se o ogromnom novcu. Kamate od 4,5% godišnje se danas možda čine velike, u ono vrijeme bilo je vrijeme inflacije drugačijeg financijskog sustava. Kažem normalna kamata je bila 15% odnosno tri puta veća. Time je društvu nanesena izravna i značajna šteta što je utvrdila i Državna revizija, na stranici 18 i 19 iz 2002. godine, isto ovo izvješće koje sam citirao i ranije. Izvješće imam ovdje u cijelosti,

Sve je bilo protuzakonito, niti je trgovačkom društvo bilo dozvoljeno poslovati sa štedionicama, niti je direktor mogao odlučivati o poslovima čija je vrijednost premašivala 5% temeljnog kapitala tvrtke. Niti je zbog sukoba interesa za financijskog savjetnika tvrtke smio postaviti vlasnika štedionice. Na stranicama nalaza državne revizije, dakle, na stranici 15 nalaza državne revizije piše da je tijelom Silobrčićevog direktorskog mandata '93., '94., '96., '97. godine reviziju poslovanja obavljala tvrtka TEB, revizija d.o.o, te su kako je navedeno pronađene nepravilnosti koji se odnose na obračun odstupanja od planskih cijena zaliha sirovina i materijala, obračun proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, evidentiranja materijalnih sredstava u pripremi obaveza prema dobavljačima i troškovima investicijskog održavanja. Društvo, Imunološki zavod donijelo je razvojni plan, razvojni plan rada '92. do '96. godine. Umjesto da se ispune ciljevi iz tog razvojnoga plana koji su podrazumijevali toliko tražena i nužna ulaganja u modernizaciju proizvodnje kako bi se slijedili svjetski standardi koje je Imunološki zavod pratio stotinjak godina, no međutim direktor nije učinio ništa od planiranog. Tijekom 5 godina mandata gospodina Silobrčića i što je utvrdila i državna revizija, dakle strmoglavio se i ugled i ekonomska moć Imunološkog zavoda. Razvojnim programom koji sam maloprije spomenuo planirana su ulaganja u opremu, objekti i investicijskog održavanje objekta u iznosu od 18 milijuna njemačkih maraka, uloženo je tek 6,7 milijuna odnosno 37,6% od planiranoga iznosa. U istome razdoblju društvo je imalo i dodatne prihode od 25 milijuna kuna koje sam naveo prije od prodaje velikih doza antitetanusnog cjepiva tadašnjoj JNA, navodi državna revizija. Taj novac je razvučen na sve strane, uglavnom u smjeru štedionica. U nalazu državne revizije piše, citiram, na stranici 18, u lipnju 2000. društvo je podnijelo kaznenu prijavu državnom odvjetništvu protiv Vlatka Silobrčića koji je obavljao dužnost direktora. U redu, kraj citata. Na stranici 19. istog izvješća državne revizije također piše, obzirom da je Vlatko Silobrčić na skupštini dioničara imenovan u nadzorni odbor povućena je ta prijava, radi se o tome da je gospodin Silobrčić imao potraživanja za plaće po menadžerskom ugovoru, htio je naplatiti što kasnije i dobio novac a to su isto enormne provizije dok je bio direktor. I onda je sklopljen dogovor da će Imunološki zavod odustati od te tužbe i prijave a da će on odustati od tužbe za svoja potraživanja o plaći. Nakon odlaska gospodina Silobrčića cijeli niz direktora je naveden ovdje. Pa vrijedi navesti, gospođa Sabina Rabatić sklopila je posao se bjelovarskom ČESMA-om koji je kasnije poništen a novac je bio izgubljen za imunološki zavod. Nadalje 2004. godine Zavod je zbog pretrpljenih šteta financijski loše stajao te je trebao završiti u stečaju, spašen je odricanjem radnika i kreditom države. Također Zavodu je dan posao distribucije cjepiva za gripu pri čemu je HZZO plaćao dozu 42 umjesto 27 koliko je mogao dobiti. Tu razliku trebao je dobiti Imunološki zavod da napokon uloži u proizvodnju. Međutim to se nije dogodilo, provizija je pokupljena putem privatne posredničke tvrtke. dr. Sladoljev je bio ovlašten nadzirati zakonitost upravljanja Zavodom u to vrijeme. A zbog upozoravanja na nepravilnosti bio je žrtvom mobinga, terora i otkaza. Zbog javnog istupa 2009. godine u kojem je javno pozvao Vladu i DORH da raščisti stanje u Imunološkom zavodu tako da od njega preuzmu dokumentaciju o tome što se u Zavodu događalo zadnjih 20 godina. Dr. Sladoljev nagrađen je otkazom od strane tadašnje direktorice Tatjane Sindik Milošević. Uskoro je otkaz proglašen nezakonitim na sudu i gospodin Sladoljev je vraćen na posao. To nije bio jedini put, prema vlastitim riječima čak 5 uprava dalo je čak 9 odluka o izvanrednom otkazu bez obzira što je gospodin Sladoljev bio predsjednik nadzornog odbora, predsjednik radničkog vijeća, skupštine Imunološkog zavoda, predsjednik, sindikalni povjerenik, već kako u kojem razdoblju, ima dugu tradiciju rada u toj instituciji. Nije se formalno znalo, svjedoči dr. Sladoljev mnogo toga jer se sve dogovaralo u kafiću, na sve te prijave institucije nažalost nisu reagirale, to također treba povjerenstvo istražiti zašto niti MUP, niti DORH nisu postupili, odnosno istraživali po nalazu revizije što su radili sudovi, što su radile odgovorne osobe, te zašto baš svaki direktor ima repove iza sebe i zašto je iza svakog ostajala, nalazila šteta. Iz 2006. godine imamo slučaj Farmagent, ovdje također imamo nalaz državne revizije. Dakle prema navedenom, vrijedno je spomenuti samo neke od daljnjih nepravilnosti koje se javljaju iz rada Imunološkog zavoda na koje upozorava Državni ured za reviziju u svojem izvješću u obavljenoj financijskog reviziji društva iz 2011. godine. Dakle imamo iz 2002. i 2011. godine. Radi se o isplati 8 milijuna kuna koje je Imunološki zavod isplatio trgovačkom društvu Farmagentu, isplatu je naložila tadašnja predsjednica uprave Imunološkog zavoda Tatjana Sindik Milošević. Nije utvrđeno da je za isplaćenih 8 milijuna kuna Imunološki zavod dobio razmjernu uslugu od navedenog trgovačkog društva. proizlazi da trgovačko društvo Farmagent dva puta zaračunalo proviziju na već gotova cjepiva jedanput na ulazne račune kod uvoza cjepiva, a drugi puta na izlazne kod stavljanja cjepiva u promet. Društvo je plaćalo posredničku proviziju koje je imalo sva ovlaštenja za uvoz i prodaju cjepiva proizvođača na domaćem tržištu. Dakle, Imunološki zavod je mogao obaviti taj posao. Ne, bira se privatna firma, zapravo vodi taj posao i to se naravno plaća. Državni ured za reviziju nalaže povrat novčanih sredstava od davatelja usluga za iznos dvostruko zaračunate provizije za uvezana gotova cjepiva. Koliko mi je poznato to nije napravljeno. Imamo zatim iz 2009. godine slučaj Novamed. Medijski napisi iz toga vremena i zviždači gospodin Sladoljev, gospođa Kardum i drugi. Dakle, 2009. godine Imunološki zavod je potpisao predugovor sa švicarskom farmaceutskom tvrtkom Novartis o nabavi 4 i pol milijuna doza cjepiva protiv epidemijskog soja gripe poznate kao svinjska gripa vrijedan 330 milijuna kuna. Budući da obje strane shvaćaju da nesigurnost uspješnog razvoja proizvoda, ubrzani rokovi razvoja i nemogućnost provedbe …/Govornik se ne razumije./… aktivnosti znači kako Novartis ni u kom slučaju ne može jamčiti da će proizvod dati željene rezultate ili biti bez nus pojava. Radi se da Novartis nije htio preuzeti odgovornost za svoj proizvod nego ga je htio prebaciti, dakle na Imunološki zavod, na državu što je na kraju i učinjeno. Dakle, to stoji u ugovoru unesenom u zapisnik sastanka Nadzornog odbora Imunološkog zavoda održanog 14. rujna. Činjenica da Novartis odbija odgovornost za nuspojave lijeka već tu odgovornost preuzima kupac uznemirila je predstavnike Sindikata energetike, kemije, nemetala Hrvatske Ivana Tomca, također jednog od zviždača i gospodina Sladoljeva već prije spomenutog iz Nadzornoga odbora koji su taj slučaj prijavili HZZO-u i Ministarstvu zdravstva. zdravstva. Slični slučaj je bio u Srbiji isto sa Novartisom, isto za svinjsku gripu, isto te godine. Državno odvjetništvo Srbije uhitilo je odgovorne osobe koje su sudjelovale u špekulacijama oko cjepiva Svetlanu Vukajlović, direktoricu RZZO-a, njihovog HZZO. Vladimira Gavrana direktora Jugohemije i Ljubomira Pavičevića iz posredničke tvrtke DETAP našoj posredničkoj tvrtci se nije ništa dogodilo. Trebalo bi otići na 2011. godinu za vrijeme direktora Darka Dvornika. Bivši direktor Darko Dvornik isplatio je stotinu tisuća kuna za nagradu zato što je zavod u 2011. godini poslovao sa 500 tisuća kuna dobiti. Međutim, zviždač Sladoljev tvrdi da se radi o manipulacijama financijskog, dakle manipulacijama u tablicama, financijskom krivotvorenju, da je u stvari društvo bilo u minusu više milijuna kuna. Sladoljev također navodi kako internu kontrolu Imunološkog zavoda vodi jedna te ista osoba i to više od 10 godina, iako za vrijeme njezinog mandata zbog štete i štednih radnji smijenjena su čak četiri direktora. 2012. godine direktor Davorin Gajnik za vrijeme Gajnika zavod gubi dozvole za proizvodnju lijekova, seruma i cjepiva iz ljudske krvi i ljudske plazme i seruma životinjskog podrijetla koju izdaje Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode. Bio je to definitivno strašan udarac, jer su prihodi od toga, od 2012. godine izostali 43,6 milijuna kuna što je oko 80% prihoda od prodaje. Zamislite u kojem stanju je trgovačko društvo kad vam netko uzme 80% prihoda od prodaje. Sve to zbog neulaganja u standarde proizvodnje. Mislim da je svima nama jasno kakva je važnost Imunološkog zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj. Imunološki zavod je jedna od ključnih institucija za hrvatsko javno zdravstvo i moramo ga sačuvati pod svaku cijenu. Ne radi se samo o novcu, nego se radi o zdravlju građana. Ne radi se samo o novcu koji će se iz sustava morati izdvajati za skuplje uvozne proizvode koji su često, mislim po tržišnoj su cijeni, nego je izrazito bitno i odakle dolaze krvni preparati. Pozivam se opet na onu odluku sa početka gdje se, dakle gdje se nalaže naputak Vijeća Europe kako su proizvodi iz vlastitog podrijetla namijenjeni vlastitoj populaciji, ujedno i najbolje rješenje. Kad se radi o samom povjerenstvu, po zakonu iz '96. godine do sada nije mijenjan. Povjerenstvo ima 5 do 15 članova. Ja pozivam sve vas da se uključite u to Povjerenstvo, da dođemo do istine, da dođemo do spoznaje zašto ljudi koji su krivi nisu sankcionirani. Tvrdi ministar Kujundžić mi ćemo sada skenirati Imunološki zavod, spasit ćemo ga. Da, ali bez da znamo tko je odgovoran, koji interesi stoje iza toga. Opet će nam propasti. Pa zar nije 10 direktora napravilo istu grešku? Pa zar nije 10 ministara napravilo istu grešku? Mi se moramo okrenuti politici odgovornosti. Imunološki zavod je tema na kojem će u Hrvatskoj pobijediti ili kriminal ili znanje. Pitanje na koje ćemo se vratiti u svjetski vrh u biotehnologiji ili ćemo otkliziti u zaostalost. Cilj ovog istraživanja kao što je i navedeno u dopisu koji ste svi dobili, u postupku istraživanja istražno povjerenstvo dužno je izvršiti uvid u svu dokumentaciju. Povjerenstvo ima ogromne ovlasti. Ako nisu uspjele riješiti problem Vlade, direktori, MUP, DORH onda jedino Hrvatski sabor i njegovo tijelo ima i legitimitet i obavezu da skupi sve glave na jednu hrpu, da jasno kaže da, treba nam Imunološki zavod, da utvrdit ćemo što se dogodilo. I da, naći ćemo rješenje da on, ono počne proizvoditi i da se vrati tamo gdje je bio. Dakle u postupku istraživanja povjerenstvo je dužno izvršiti uvid u svu dokumentaciju, ispitati svjedoke, vještake, dužno je svakoj osobi čiji se rad ili ponašanje ispituje omogućiti očitovanje o činjenicama i okolnostima toga djelovanja. Maksimalno vrijeme rada je šest mjeseci, mislim da to vrijeme neće biti potrebno toliko dugo, mnogo toga se zna, ima ljudi ovdje koji o tome jako mnogo znaju. Članovi se biraju isključivo iz reda zastupnika. Zbog naše budućnosti, zbog naše djece, zbog sustava vrijednosti u Hrvatskoj, ja vas sve pozivam da se uključite ne samo i u raspravu, da se uključite i u sam rad povjerenstva, tražim vašu podršku. Također stoji pravilo proporcionalnosti, ako bi bilo 15 članova, 4 bi dobio otprilike SDP, 4,5 HDZ dakle proporcionalno udjelu zastupnika u Saboru trebalo bi se to očitovati i na povjerenstvo. Eto nadam se da ćemo imati konstruktivnu raspravu i nadam se da se svi slažemo oko toga da Imunološki zavod treba spasiti, da on je bio profitabilan sto godina, može biti profitabilan, može biti hrvatski i brend i vodeći u svijetu kao što je bio dugo vremena. Zahvaljujem na pažnji. **Reiner, Željko popriličan niz replika pa krenimo onda redom. Prvi je uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. **Lovrinović, Najprije izražavam jedno zadovoljstvo i podršku što ste pokrenuli ovo pitanje od nacionalne sigurnosti, značaja, nacionalne sigurnosti za Hrvatsku i kao što znate mi iz Promijenimo Hrvatsku smo podržali, potpisali vaš prijedlog i mislim da je ovo pitanje na koje se testira ovdje u Saboru zaista jedno od pitanja na kojem se testira naša svijest o zajedništvu i shvaćanju onoga što treba biti zajedničko svima. Budući da je ovdje pitanje nacionalne sigurnosti glede zdravstva, pažljivo sam pratio vaše izlaganje, iznijeli ste niz činjenica, jedan retrospektivni pogled na stanje od '90., '91. godine na Imunološki zavod, ukazali ste na čitav niz problema kriminalnih radnji, na to da su slučajevi prijavljeni kod DORH-a sudstva itd. da se ništa nije napravilo, da ništa u tom smislu nije napravljeno. Kao prvo zanima me, spominjali ste ime Vlatko Silobrčić nisam siguran o kojem se imenu radi jer ovih dana čujemo da još o jednom. Da li je to isti čovjek? Nije? I ono što me još više zanima jest zašto sve garniture do sada u ovih 25 godina, ajmo reći poslije rata, nisu riješile ovaj problem, ovo pitanje, prvorazredni problem, prvorazredne važnosti za RH? I što I što bi trebalo napraviti? Imate li vi vjere i povjerenja da će ovaj Sabor danas formirati istražno povjerenstvo? I za koga su ustvari radile prethodne vlade i institucije sustava

u ovom tragičnom slučaju propadanja koji vuče korijene još iz vremena pretvorbe i privatizacije i da institucije nisu odradile svoj posao. Državna revizija utvrdi, ništa se ne dogodi. Zviždači prijave, podnesu se kaznene prijave, ništa se ne dogodi. To nije jedini takav primjer. Upravo takva situacija izaziva ogromno nepovjerenje u institucije Hrvatske države i zato sam tražio Hrvatski sabor, a nema veće institucije od Hrvatskog sabora kao krovne institucije da utvrdi zašto njezine pod institucije DORH, ministarstva, ovaj ili onaj direktor nisu radile kako treba i da ih sankcionira. Nažalost, jedan od ja bih tako rekao vjerojatno najodgovornijih osoba za sadašnje Imunološkog zavoda je gospodin akademik Vlatko Silobrčić. Da, nažalost radi se o osobi koja je predsjednik Etičkog povjerenstva u znanosti. Vjerujem da nam se u svijetu smiju kada čuju tako nešto. Ja vjerujem da nam je svima u interesu da istražimo slučaj Imunološkog zavoda i da pokrenemo proizvodnju i vjerujem da će Hrvatski sabor to podržati. Ništa nas ne košta, možemo samo dobiti. Hvala. Hvala. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Sinčić. Dakle imate punu podršku vezano za ovu inicijativu jer mislimo da je zdravlje bogatstvo ne samo pojedinca već čitave nacije. Na današnji dan je rođen 8.2.1885. književnik hrvatski Ivan Kozarac, umro je nije ni napunio 26 godina. Umro je od tuberkuloze. Mi danas u RH imamo oko 100 tisuća dobrovoljnih davatelja krvi, kažu da oni godišnje dadu oko 160 tisuća doza, to je negdje oko 0,45 litara ili 4,5 decilitra bi rekli narodski, dakle naši ljudi dadu 72 tisuće litara krvi godišnje. Krv nema cijenu. Kažu prema i Bugarskoj na crnom tržištu da doseže cijenu litra krvi od 2.600 kuna. Dakle naši građani svake godine dobrovoljno daruju 200 milijuna kuna, to nije zanemariv iznos. A ovo što ste sve govorili, to je klasična hrvatska priča. Dakle, danas su industrijalca Forda pitali što je njemu najvažnije, on je rekao da bi lakše podnio da izgubi hale, strojeve nego da izgubi ljudi i organizaciju. Mi smo nažalost u mnogim slučajevima izgubili obadvoje i ljude i organizaciju i hale, ali nažalost izgubili smo u puno slučajeva naša specifična znanja i vještine. Dakle ovo nije samo pitanje gospodarstva, a riječ gospodarstvo mi smo uveli, ona je na neki način i semantičke prirode. Ukinuli smo riječ privredu jer nas podsjeća na bivša vremena, a privreda upućuje na proizvodnju a gospodarstvo upućuje nažalost često puta na mešetarenje i to nam se upravo događalo. Dakle ono što je ovdje bitno, naša tradicija, naša specifična znanja u pojedinim područjima a ovdje sigurno u farmakološkoj industriji imamo ta specifična znanja, imamo lude i što prije se moraju uključiti, prije svega ovdje se moraju uključiti premijer i ministar znanosti o kojem ćemo ne znam

na vašoj podrški, pozivam još jednom kolege da prepoznaju vrijednost ove inicijative i da sami sudjeluju u njoj i da doprinesu da ovo bude jedan zajednički nacionalni projekt za novo vrijeme u Hrvatskoj. Kada govorimo o dobrovoljnom darivanju krvi, to je jedan nevjerojatan proces u nekim zemljama se plaća darivanje krvi, za prikupljanje krvi, kod nas je taj proces dobrovoljan, odvija se preko Zavoda za transfuzijsku medicinu. Upravo iz tog zavoda krv odlazi u Imunološki zavod, iz plazme su se radili brojni proizvodi. Međutim, zadnjih godina se ne proizvode, kao prvo nema dozvole, tamo se gomilaju a oni imaju rok trajanja. I ako se stanje uskoro ne riješi, tolika i tolika krv naših građana će propasti, morati će biti bačena, neće biti moguće je iskoristiti u proizvodnji pa zapitati će se naši građani kome mi to vjerujemo i kome mi to dajemo svoju krv kada ju oni tako nemarno bacaju. Ono što je možda najvrijednije u društvu povjerenje nas jedni u druge, povjerenje u sustav, institucije, će još dodatno narušeno na sve ovo. Prema tome vaša podrška je itekako vrijedna. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Željka Jovanovića. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Sinčić, ja osobno također nemam ništa protiv vaše inicijative, uvijek je potrebno razotkriti sve što je bilo sporno, ako je bilo kriminala naravno. No ono što želim reći da ipak, ja osobno smatram da je puno važnije baviti se budućnošću. Niti će Plenkovićevo povjerenstvo o prošlosti, niti će MOST-ova inicijativa o arhivama, niti će ova vaša inicijativa doprinijeti da Imunološki zavod stane na noge ako se ne bavimo budućnosti. A to je najbitnije. ono što mi se samo nije dopalo u vašem uvodnom izlaganju je stavljanje nekakvog istog nazivnika pred sve stranke koje su navodno skrivale nekakve, gurale pod tepih sve ono što nije bilo dobro u slučaju Imunološkog zavoda. Ja osobno sam i u prošlom sazivu i u ovom sazivu postavio 5 zastupničkih pitanja koja su se ticala upravo budućnosti Imunološkog zavoda a odgovorno tvrdim da je ostala Vlada Zorana Milanovića da danas Imunološki zavod ne bi bio u problemima. Prema tome vaša inicijativa će imati smisla jedino ako iz nje proizađe terapija za Imunološki zavod. Nažalost dijagnozu koju ćemo mi postaviti neće se ni na koji način ticati mogućnost da Imunološki zavod dobije dobru terapiju. I naravno žalim ako je ova točka stavljena danas na dnevni red, dan prije rasprave o Barišiću samo da bi se diskvalificirao Silobrčić predsjednik Odbora za etiku koji s ovim, na ovaj način nema nikakve veze. Odgovoriti će uvaženi zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Kolega Jovanović, u pravu ste kada govorite o budućnosti. Pa je tako Hrvatska pred EU stavila bio tehnologiju kao jedan od glavnih sektora, kao jedan od sektora iz kojeg bi trebala prvo tražiti sredstva iz strukturnih fondova da se u njega ulaže. To sam upozorio i na konferenciji kada sam najavljivao ovu inicijativu. Nažalost, Hrvatska je tu u potpunosti zakazala. Apsolutno sam za budućnost i za razvoj biotehnologije u Hrvatskoj pa i preko Imunološkog zavoda sa dugom tradicijom, pa i preko svih drugih i privatnih tvrtki i sveučilišta. Mi želimo preko ovog Povjerenstva i naći rješenje za budućnost, da se vrati dakle Imunološki zavod u postupak proizvodnje. Pozivam sve ljude koji znaju nešto o tome, idemo to riješiti ove godine, donesimo plan, sve Vlade, sve stranke, naravno da je budućnost najvažnija. Ne želim se vraćati stalno u prošlost. Ali moramo da se ne bi ponovila, da opet kad ga obnovimo zbog nečijih privatnih interesa ne padne u propast. Što se tiče svih stranaka, ja sam prozvao sve one koji su obnašali vlast, koji možda neki i nisu krivi ali su svakako odgovorni. Nisam ja bio ministar nego je bio netko iz vaše Vlade ili iz Vlade HDZ-a, nije bila, nije imala prilike na vlasti, kada bude, onda možete suditi o tome kako bismo se mi ponašali. Što se tiče zastupničkih pitanja, to je još jedno pitanje nepovjerenja u institucije. Ja sam isto postavio mnogobrojna pitanja bivšoj Vladi Tima Oreškovića, nisam dobio danas ni na jedno pa bih htio da se poštuje i Poslovnik u prvom redu a nakon toga i dignitet zastupnika. Barem kažite ne znamo ili ne želimo odgovoriti, dobili smo pitanje ne želimo odgovoriti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa. Kolega Sinčiću i ja sam potpisao ovu inicijativu, znamo, kazali ste 120 godina stara institucija koja je bila izvoznik. Danas kada je sve uništeno imalo je 400 radnika, gospodarski subjekt a prije svega nacionalna sigurnost .../Govornik se ne razumije./… spomenuli unutar države. Danas uvozimo krvnih preparata, tko zna koliko lijekova, tko zna koliko, u iznosima to je teško i izračunati jer su mešetari ciljano, uvozni lobiji doveli do ovoga. I ovo povjerenstvo je dobar prijedlog. Međutim, iz iskustva dosadašnjih o povjerenstvima inače vrlo malo se problema riješilo. Inače sam potpisnik ovoga, podržavam ovo, ovdje treba povjerenstvo biti osuditi najprije. Oni koji su upravljali Imunološkim zavodom, oni koji su odgovorni, državno odvjetništvo, USKOK, DORH jer je revizija to evidentirala i poslala.

da li su oni podmićeni od tih para koji su dobijali od uvoznoga lobija. Jer je činjenica, nije to samo u Imunološkom zavodu, a njega tribamo pokazati da smo složni u zajedništvu to obraniti, ali je pitanje ključno gdje su sada svi ti ljudi naši stručnjaci, gdje su oni sada. Znači treba nam ogromna energija i slažem se za povjerenstvo, ali je ključni problem da netko triba ići u zatvor i oduzet mu imovinu tim pljačkašim i uništavačima Hrvatske države i budućnosti mladih ljudi. Tek tada će imati budućnost. Nije dovoljno tri dana guliti krumpire, opljačkati hrvatske resurse. Hvala. Hvala vam predsjedavajući. Kolega Bulj, ja se zahvaljujem vama na vašoj podrški i vašem potpisu. Odgovorite o uvozu preparata, da zbog toga što Imunološki zavod već u kojem vremenu nije radio. To što danas ne radi, ne proizvodi mi smo prisiljeni uvoziti. Kažem čak i krv i cjepiva. To su tržišne cijene višestruko veće od onih proizvodnih koje bismo mogli, dakle dobiti iz Imunološkog zavoda koji bi bio u sustavu javnoga zdravstva. zdravstva. Pa ima jedan slučaj, čak 20 puta je više plaćeno za jedna cjepiva nego što se plaćalo dok je Imunološki zavod radio. Sada ne mogu točno navesti kada je bilo, koja su bila cjepiva. Međutim, sjećam se iz literature. Kad se radi o institucijama znam da ste i vi sami prijavili korupciju u Sinju za vrijeme Domovinskoga rata, da su nestala neka sredstva. Do dana današnjega Državno odvjetništvo nije našlo tu ništa spornoga. Matematika ne laže. Revizija otkrije. Vidi se koliko brojeva fali. Postavlja se pitanje tko je odgovoran. Ako nitko nije odgovoran, onda se šalje poruka svima da kradu, neće bit sankcionirani. Evo kolega Pernar je bio kod gospodina Cvitana državnog odvjetnika i kaže mi

vam glavni državni odvjetnik, štićena osoba kaže da on misli da bivši premijer, premijer ne portir nego P, premijer neće bit osuđen meni od 26 godina to je strašna poruka. To je strašna poruka, da je postojalo djelo, a nema kazne. To me podsjeća na neke presude Haškoga suda. Imamo zločin, nemamo počinitelja. Ne želim živjeti u takvom društvu. Hvala još jednom na podrški. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Miroslava Šimića. Izvolite. Poštovani kolega Sinčić, podržavam ovu vašu inicijativu i ovu današnju raspravu. Mislim da je dobro da se govori o ovoj temi i na kraju krajeva o jednom zavodu koji je iznimno važan za Hrvatsku, pa čak i za nacionalnu sigurnost Hrvatske. Prozvat će naravno neki zastupnici to već i jesu da je i ova tema bavljenje prošlošću. Pa ja bih na neki način i rekao da je s obzirom da ste spominjali ovdje i '90.-te godine kada su se pojedine stvari događale, a mi se na žalost tom prošlošću bavimo danas ovdje, jer neki prije nas taj posao nisu odradili, posao koji su trebali odraditi, posao koji se tiče utvrđivanja odgovornosti koja nikada na kraju krajeva nije utvrđena. Pa kada su ovdje govorili i o MOST-u, o našem zahtjevu za otvaranje arhiva to je isto tako. I to je bavljenje na jedan način prošlošću kojom smo se davno trebali baviti, da su se neki koji nas danas za to prozivaju tim bavili imali bi jasnije stvari u hrvatskom društvu i ne bi imali partizane i ustaše svakih tjedan dana u ovoj sabornici koji odjednom uskrsuju da tako kažem. Tako da podržavam ovu inicijativu. No, ono što mislim da je sigurno jednako važno i važnije da osim rasprave o utvrđivanju okolnosti kako su institucija dovedena u tu poziciju mi moramo u ovoj raspravi danas govoriti rješenja. MOST će imati ovdje izlaganje i u ime kluba i u ime pojedinačnog zastupnika gdje ćemo govoriti o onome što smo i radili u u prošloj izvršnoj vlasti kada smo na kraju krajeva i preuzeli odgovornost za resor koji je povezan sa ovim zavodom. Mene zanima što konkretno vi, što konkretno Živi zid misli da treba napraviti u ovom slučaju i kako možemo spasiti tu instituciju, radna mjesta i na kraju očuvati hrvatske nacionalne interese. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Sinčića. Hvala vam predsjedavajući. Kolega Šimić, zahvaljujem vam na vašoj podrški. Odlična je vijest i veseli me da ste prepoznali vrijednost Imunološkog zavoda i ove naše inicijative. Nadam se da će vaš klub dati jednog ili dva zastupnika u povjerenstvo, kada vjerujem doći će do njegovog sastavljanja. Spomenuli ste i arhive. Podržavam također otvaranje tih arhiva za javnost, međutim ne želim oko toga dizati veliku buru niti se vraćati na bivšu državu. To treba prepustiti povjesničarima. Imamo ih i u ovome Saboru. Kolega Bunjac kraj mene je također povjesničar i neka se time bavi povijesna znanost. Pitali ste me za rješenje. Mi smo iznijeli nekoliko smjernica u kojima treba tražiti rješenje. Prije svega tražimo da se, dakle sankcioniraju odgovorni. I ne volim nikada, dakle govoriti o cjelokupnom rješenju prije nego se utvrdi sadašnje stanje niti za INA-u, pa tako niti za Imunološki. Pa eto nakon što utvrdimo činjenice, nakon što prođe i ova rasprava, nadam se da će biti konstruktivna, da ako sam ja nešto zaboravio reći da će netko reći, da ćemo onda svi zajedno moći iznaći jedno rješenje. Evo jedna od smjernica o kojoj sam govorio je da Imunološki zavod i ta cijela branša treba biti pod ingerencijom Ministarstva obrane jer se svakako radi o nacionalnoj sigurnosti. Hvala. Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Apsolutno podržavam istražno povjerenstvo zbog više razloga. Znači jedan je naravno da vidimo šta i kako, a i najvažniji šta i kako sa Imunološkim u budućnosti, ali moram reći ovdje da Imunološki zavod nad nama stoji kao sjenka zakona iz Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća odnosno najvećoj pljački u RH privatizaciji koja je obavljena tijekom devedesetih odnosno kada je zemlja bila u ratu. Neki su se obogatili i postali milijarderi i Imunološki nas na neki način podsjeća na to vrijeme kada je ja bih rekao tadašnja nomenklatura, vlast odlučila ne baviti se i odnosila se sa nebrigom prema društvenom vlasništvu. I vi ste dobro pobrojali, ovdje je čitav niz događanja koja su pratila Imunološki od devedesetih ja bih rekao da je to jedan trag koji ostaje i koji će kao tema biti vrlo interesantan Saboru da ga istraži i da vidi kako se tada od devedesetih od privatizacije do danas ponašalo sa poduzećima koja su bila u društvenom vlasništvu, a Imunološki je tu jedan od najbitnijih primjera jer je jedna velika vrijednost koju je Hrvatska generirala možda i stotinu godina unazad. Ono šta želim ovdje posebno također napomenuti, da smo mi dva puta u raspravi o proračunu 2016. i 2017. inzistirali da se preuzete obveze i odluka Vlade RH iz 2015. godine provede da se osiguraju novci kako bi se zadržala poslovna aktivnost, kako bi se investirala u Imunološki sredstva i kako bi radnici imali tamo budućnost. Nažalost HDZ-ova i MOST-ova vlada je tu raspravu otklonila i sredstva nije osigurala i mislim da je to jedan od najvećih problema zbog kojeg se u ovom trenutku Imunološki uvaženog zastupnika Sinčića. **Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)** Hvala vam predsjedavajući. Kolega Maras, ja se zahvaljujem za vašu podršku ovoj inicijativi. Nadam se da će i vaš klub dati četvero ili petero ljudi već koliko bi povjerenstvo imalo koji će pomoći da ono što uspješnije funkcionira. Kada govorite o procesima pretvorbe, da, ja sam danas citirao ovaj dokument, dakle izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije iz svibnja 2002. godine. Ovo nije jedino izvješće, postoji cijeli niz izvješća o raznim firmama, trgovačkim društvima koja su pretvarana i privatizirana u devedesetim godinama. Nepravilnosti su utvrđene u oko 95%, to je sada već postala nažalost floskula, ali tako je, dokumenti postoje, nepravilnosti su ovdje pobrojene. Kolike nepravilnosti smo slušali, sjećam se iz prošlog saziva, kada je dolazio gospodin Klešić glavni državni revizor ovdje kada je pobrajao sve te stvari koje su bile nepravilne. To je detekcija, detekcija problema. Postoje institucije koje bi trebalo sankcionirati i to u pravom vremenu sankcionirati takvo ponašanje. Ako ga ne sankcioniraju ispravno i u pravom vremenu šalje se suprotna poruka da je to društveno prihvatljivo i to razara srž ovog društva, a to je povjerenje nas jednih u druge i u institucije. Hvala vam još jednom na podrški. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Hvala lijepo. Kolega Sinčić vi ste jedan veći dio svog izlaganja spominjali izvjesnog gospodina Silobrčića i dok niste imali replike nisam shvaćao o kome se radi, a nakon vaših replika shvatio sam da se radi o gospodinu koji je predsjedavao Odborom za etiku etiku u znanosti i visokom obrazovanju i koji je nedavno podnio ostavku na to mjesto, s obzirom da njegov politički uradak vezan uz navodni plagijat ministra Barišića nije mogao proći kroz taj odbor. Naveli ste u svom izlaganju puno toga. Najprije da je protiv istog gospodina bilo dosta kaznenih prijava, da je on vodio Imunološki, da ga je srozao, uništio. Rekli ste da je oročavao sredstva Imunološkog po 5% kada su imali sredstava, a da se zaduživao po 12% kada im je trebao novac. A kasnije ste utvrdili da je i nadzirao taj svoj uradak, to propadanje Imunološkog zavoda. Ako je zaista to ista osoba, mene apsolutno ne čudi da je njega SDP izabrao za svog Pedra koji treba visiti u ovoj priči o navodnom plagijatu ministra Barišić i još će me više možda sutra čuditi stav Živog zida, koji će znači danas osuditi tu istu osobu, a sutra će ga podržavati u nekakvoj drugoj priči koju ćemo sutra raspravljati. Jer meni je jasno da se ljevica zna naslađivati ovdje sa mnogim ljudima, dužnosnicima bivšim koji je pravosudni sustav dohvatio, znači oni ga nisu izbjegli tzv. politički mrtvaci tu se njih često spominje. A ja često govorim da mene ne brinu ti nego me brinu oni koje je taj pravosudni sustav nikako da dohvati i da jednostavno nema šanse da evo i gospodin Cvitan bilo tko da pronađe u svim slučajevima koji se danas pojavljuju. Ako pronađe uglavnom su to onda ljudi iz nekog trećeg, četvrtog, sedmog reda

radi se o istoj osobi gospodinu Silobrčiću koji jest predsjednik i bio je Etičkoga povjerenstva, to je jedan apsurd. Ovo što sam ja naveo ovdje to je nalaz Državne revizije. Nadam se događa da ljudi koji su prijavljeni, ljudi za koje detektiramo da su počinili štetu da se njima ne događa ništa, a da se događa mobing, otkazi, maltretiranje, teror, zviždačima novinarima koji pišu o tome. Evo ako se ne varam gospođa Škaričić koja je pisala o jednom od ovih slučajeva koje sam navodio dobila je otkaz sa svojeg radnog mjesta, ako se ne varam tvrdi dakle zamjerila se farmaceutskome lobiju. Što se tiče vjerodostojnosti vjerujte da mi gledamo slučaj gospodina Silobrčića holistički i naš stav će svakako čuti, svakako Hvala, sljedeća replika je poštovanog zastupnika Blaženka Bobana. Izvolite. **Boban, Blaženko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče ali evo replika je već na neki način iskorištena, jedino ću podsjetiti, dakle 6. lipnja 2014. godine je ovaj Visoki dom za vrijeme Vlade gospodina Zorana Milanovića, akademika Vlatka Silobrčića imenovao predsjednikom etičkog povjerenstva. Tako radi potpune informacije vezano za to. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Sinčića. Hvala predsjedavajući, hvala vam kolega Boban. Među ostalim, da, ističe se to ime akademika Silobrčića a vjerojatno najodgovornijega, međutim ja sam govorio o cijelom nizu drugih odgovornih osoba, stvarno ne želim da se ova rasprava svede na raspravu o gospodinu Silobrčiću. Dakle tražim jednu holističku, imam holistički pristup, gledam od početka, od uzroka do današnjeg dana, i mislim da tu treba još dodano ući u detalje i kod ovih drugih odgovornih osoba pregledati svu dokumentaciju, ispitati svjedoke. Eto hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** I zadnja replika je uvaženog zastupnika Branimira Bunjca, izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Uvaženi kolega Sinčić, kronologija propadanja Imunološkog je podugačka, čuli smo od prvog ravnatelja, sada do zadnjega a čini se da ustvari se cijelo vrijeme radi o jedno te istom modelu, modelu uništavanja, modelu zataškavanja, modelu zaštite. Evo, prije samo mjesec dana ministar zdravlja osnovao je svoje povjerenstvo koje će raditi procjenu obnove zavoda. I sada pazite, u tom povjerenstvu se dakle nalazi gospođa Tatjana Sindik Milošević koju ste vi malo prije spomenuli kao ravnateljicu Imunološkog zavoda koja nije ništa učinila konkretno za njegov spas ali je u rodbinskoj vezi sa članov jedne stranke koji je htio privatizirati Imunološki zavod. I sad ona, isto kao što je gospodin Silobrčić sam sebe nadzirao, tako ona sada sama o sebi donosi pravorijek i daje mišljenje što bi trebalo učiniti sa Imunološkim zavodom. Mi zaista iz toga razloga imamo pravo sumnjati da one sile koje opstruiraju rad zavoda su još itekako djelatne i da u stvari se ne radi samo o pitanju prošlosti, nego se radi itekako o pitanju sadašnjosti. Tijekom svoje rasprave koja će uslijediti uskoro pokušati ću dati više detalja o tome ali želim dakle da javnost zna da bitka za Imunološki još uvijek traje a nažalost stvari za sada i dalje idu u lošemu smjeru. Hvala lijepa.

tezu oko dakle Povjerenstva koje je osnovao ministar Kujundžić, ja pozivam i njega da se uključi u rad našeg povjerenstva, da radimo zajednički, pozivam i HDZ da da četvero ili petero ljudi takvo povjerenstvo. Imaju bivših ministara zdravstva i oni bi sigurno htjeli biti njegovi članovi. Što se tiče, rekli ste tajne sile ili tako, da, zviždači, svjedoci govore o tome da postoji intencija, desetljeća duga da se zavod što više oslabi, rasproda i da pojedine privatne grupacije za sitan novac dobiju unosne, što plazmu, što sojeve virusnih bakterijskih cjepiva kako bi kako bi mogle eto preuzeti tržište i prodavati našem javnom zdravstvu za višestruko veću cijenu. Politika prema zavodu nažalost je ostajala ista, kako su se mijenjale Vlade, kako su se mijenjali i ministri, kako su se mijenjali i direktori, to što sam pobrojalo koliko je kada štete napravljeno u svakom koraku imunološki zavod gubi i gubi i gubi. I ja želim danas da mi svi zajedno tu politiku, da promijenimo tu politiku i da počnemo stvarati a ne razarati, da šaljemo takvu poruku. Hvala. Hvala lijepa. Sada ćemo priječi na raspravu. I prvi se u ime Živog zida i SNAGA-e javio uvaženi zastupnik Branimir Bunjac, pa izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Danas govorimo o Imunološkom zavodu koji se nalazi na samom izdisaju svojega djelovanja, nakon tradicije duge više od 120 godina. I pri tome je važno napomenuti što smo mi sve izgubili sa Imunološkim zavodom. Evo primjerice izgubili smo jedan takav savršeni lijek kakav je prirodni leukocitni interferon, izrazito uspješan lijek koji se proizvodio iz krvi dobrovoljnih davalaca i prolazio sve nužne testove a bio je gotovo 100% uspješan u liječenju tumora dojke, grlića maternice, mjehura, mozga, hepatitisa, HPV virusa, melanoma, multipla skleroze i autoimunih bolesti. To je bio revolucionaran, slobodno možemo izraziti se super lijek zbog kojega su djelatnici Imunološkog zavoda bili primljeni na najvišoj razini u tadašnjim velesilama, recimo u Sovjetskom savezu pa se tim lijekom liječio i sam predsjednik SSSR-a bivši Leonid Brežnjev. Liječio se i predsjednik Kube Fidel Kastro koji je upravo zahvaljujući interferonu poživio ovoliko dugo koliko je poživio usprkos svim bolestima. Liječio se sam predsjednik Jugoslavije Tito, liječili su se vojni vrhovi svjetskih velesila. Imunološki zavod je zahvaljujući ovakvomu i sličnim lijekovima financirao sam sebe i ne samo da je financirao sam sebe, nego je uvijek na računu imao višak novaca i što je najzanimljivije ostvario je jedan izuzetni izvozni uspjeh gdje smo mi izvozili u gotovo 80 zemalja naše farmaceutske proizvode. Prirodni interferon pod stručnim nazivom alfa N3 on djeluje vrlo brzo, učinkovito i bez ikakvih nus pojava i kod svih tipova gripe uključujući i tzv. svinjsku i ptičju gripu i to čak u slučajevima kad virus mutira. On se može proizvoditi u ampulama, može se proizvoditi kao mast, može se proizvoditi kao ulje, može se proizvoditi kao tablete. U razgovoru sa gospodinom Šošom koji je još uvijek živ i nadam se da sluša ima 89 godina i još je uvijek vrlo vitalan vjerojatno zahvaljujući svojemu znanju. On je osobno tvrdio da je liječio tumore na način da je običnom injekcijom ubrizgavao interferon u sam tumor i on bi se jednostavno istopio. On je također nudio tablete koje bi se stavljale ispod jezika kao prevencija protiv gripe i tvrdio je da bi uz pomoć tih tableta za iznos koji bi Hrvatsku koštao nekih 5 milijuna kuna cjelokupno stanovništvo bilo zaštićeno od gripe i ne bi bilo nikakvih, ne bi bilo nikakve potrebe da se uvoze stotine tisuća doza cjepiva iz uvoza po vrlo visokoj cijeni. Napomenuo je dalje da prirodni interferon jednostavnim unošenjem u organizam čisti sve viruse i dakle vraća prirodno stanje imuniteta dok sintetski interferon koji se uvozi izaziva vrlo negativne nuspojave i fizičke i psihičke i može čovjeka dovesti čak i do samoubojstva. U ovomu trenutku prirodni interferon proizvodi samo pet država svijeta i to u vrlo ograničenim količinama. Dakle, to su Kuba, Egipat, Mađarska, Švedska i Rusija. Znači, Hrvatska se nalazi u samomu svjetskomu vrhu po kvaliteti svojeg interferona po mogućnosti da ga uopće proizvedemo. Ali što se nalazi kao prepreka? Što se nalazi kao barijera? Nalaze se multinacionalne kompanije i farmaceutski lobiji uvozni koji žele smišljeno spriječiti proizvodnju interferona kako bi nam prodavali svoje sintetske i nekvalitetne lijekove. Oni to naravno nikada ne bi mogli učiniti bez podrške politike, bez podrške političkih uprava koje kao što smo čuli već 20 i više godina rade na sustavnom zatiranju Imunološkoga zavoda. Što je najbitnije od svega za interferon je svojedobno dobijena čak i Nobelova nagrada, doduše ne Hrvata nego jednoga drugoga istraživača. A istraživanja se i dalje nastavljaju, pa je tako 2014. godine proizveden patent gdje se uz pomoć holocenskoga minerala aktivnost interferona podignula čak tri do četiri puta. I taj patent sada stoji na Zavodu za intelektualno vlasništvo i mi čekamo već tri godine da netko konačno omogući njegovu proizvodnju. Ti holocenski minerali također su dobiveni iz Hrvatske, konkretno iz dravskoga bazena, odnosno sa obala rijeke Drave. Što smo još izgubili osim prirodnoga interferona? Izgubili smo zmijski antitoksin. Mi u ovom trenutku imamo još samo 500 bočica zmijskoga protuotrova, a nemamo uvjete da ga dalje proizvedemo. Nemamo više cjepivo protiv tetanusa koje je proizvodio Imunološki zavod. Znate za koliko? Za 7 kuna. Danas se kupuje za 120 kuna daleko manje kvalitetna cjepiva. Ja želim pitati koliko je cjepivo protiv tetanusa spasilo živote u Domovinskom ratu? I što će biti ako rat ponovno izbije? Ako se desi neka katastrofa poput poplave ili potresa? Koliko ljudi će umrijeti zbog toga što neće imati cjepivo koje štititi od infekcija. Imali smo matične sojeve od kojih se radilo najbolje cjepivo protiv ospica na svijetu, na svijetu i još dan danas postoje ti matični sojevi. Oni su uskladišteni i od tih matičnih sojeva mi možemo proizvesti cjepivo za ospice za čitavo čovječanstvo narednih sto godina, za čitavo čovječanstvo najbolje cjepivo imamo mi evo ovdje u Zagrebu. Možete li to vjerovati, takvo bogatstvo. To smo mi, dakle odbacili, toga smo se mi odrekli. Ovdje se danas raspravlja opet o političarima ili o političkim pitanjima, ali ovdje se radi o nacionalnom pitanju o nacionalnom interesu. Mi ne samo da smo izgubili sve lijekove, sva cjepiva nego smo izgubili čak i pravo da na proizvodnju krvne plazme. Evo ljudi se sada rugaju pa govore da umjesto vlastitih krvnih pripravaka naši ljudi dobijaju znoj iz središnje Afrike. Možda je to pretjerana ocjena ali tako kažu. I sada gledajte kako mi razmišljamo. Kada pogine pet ljudi, kada pogine deset ljudi odmah se radi istražno povjerenstvo, dolazi DORH, održavaju se komemoracije, rade se spomenici, diže se spomen obilježja i trebaju se dignuti, ali kada u jednom jedinom mjesecu u mjesecu siječnju tisuću 200 ljudi umre od tumora, mjesecu u ovoj sabornici nitko ne reagira. Otiđite tu dole do onkologije, možemo otići pješice, pogledajte taj mravinjak, mravinjak ljudi koji tamo pate na najstrašnije moguće načine i umiru u strašnim mukama. Godišnje 14 tisuća ljudi umre, više nego ih je stradalo u Domovinskom ratu. 100 žena umre od raka dvojke, 200 od raka grlića maternice, a lijek je ovdje na dohvat ruke. Sjetite se prijatelja, svojih rođaka koji su umirali od tih bolesti. Trebamo li o ovome voditi političku borbu ili trebamo li ovdje konačno postati ljudi? Jer ovdje se radilo ne samo o pretvorbenom kriminalu, ovdje se radilo o zločinu, zločinu nečinjenja. I da je samo to pozitivna posljedica obnove Imunološkog zavoda, da samo te živote spasimo i ništa drugo da ne postignemo, da nema nikakvog efekta na gospodarstvo, da nema nikakvog drugog efekta na ovo društvo isplatilo bi se, to bi bilo dovoljno da spasimo tisuću života, a možemo ih spasiti, bilo bi dovoljno. I svako od nas ovdje prisutan danas danas navečer otišao bi zadovoljno, spavati s mirnom savješću jer bi znao da je učinio nešto vrijedno što će sve nas jednog dana nadživjeti. A što smo mi učinili? Mi smo doveli Imunološki do samog ruba propasti samo zato što je bio previše dobar, previše kvalitetan, zato što je bio naš hrvatski. Mi imamo veliku tradiciju uništavanja svega što je vrhunsko kod nas. Nismo mi protjerivali iz Hrvatske slučajno ni Ivana Meštrovića ni ne znam Roberta Prosinečkog. Mi kada imamo kvalitetu mi se nje odričemo, a to je vrlo žalosno jer mogli bi sami odlučivati o svojoj sudbini. I što sada se radi? Radi se o tome da farmaceutska industrija strana pokušava na svaki mogući način doći do ove imovine izuzetno vrijedne imovine, samo čekaju konačno proglašenje stečaja jer je Imunološki pred stečajem, on je uništen kako bi na tomu zaradili ogromne novce i kako bi zaštitili svoj narod hrvatskom krvlju. Neka kažu ministri tko obilazi po ministarstvima, koji veleposlanici traže ampule matičnih sojeva. Od jedne ampule koja je veličine kemijske olovke može se napraviti do 70 milijuna doza cjepiva, 135 milijuna kuna vrijedi jedna ampula. Naravno da bi bilo lijepo nekome spremiti u džep. To je praktički ko u onom filmu o Indiani Johnsu El Dorado. Svi znaju, znamo i mi, ali naša javnost ne zna i potrebnu ju je upozoriti o čemu se tu radi. Potrebno je upozoriti da su se svima onima koji su pokušavali spasiti Imunološki, a nije to samo bio gospodin Srećko Sladoljev, radilo se o desetinama i desetinama ljudi podijeljeni otkazi, izbačeni su, da bi onda političke uprave oko toga pametovale, a uvijek su pametovale na način kako to privatizirati kako na tome zaraditi. Na takvim stvarima se ne smije ostvarivati privatni interes. Bilo bi potrebno da nadiđemo takvu praksu i da u Imunološki zavod i u slične ustanove dovedemo poštene ljude. Ima ih, ja vjerujem i u ovoj sabornici jako puno. Vidjeli smo da je jedan veliki dio zastupnika i potpisao inicijativu. Ima ih i među tim nesretnim zviždačima koji su ostali bez posla, postoje stručnjaci koji bi htjeli, koji mogu, koji znaju, ali bez naše podrške oni neće moći učiniti ništa. Hvala lijepa.

Šta reći? Ja sam isto dao podršku Imunološkom zavodu, potpisao sam među prvima, ali kada se sjetimo da taj zavod postoji 120 godina, preživio je i prvi i Drugi svjetski rat, kvalitetno radio, kvalitetni ljudi su bili u tome, koliko vidimo i svi iz izvješća. Šta se dešava? Ništa čudno. Dešava se sve što je dobro u ovoj državi idemo to uništiti radi nečijih interesa. Malo prije su kolege rekle da smo mi ostali, Jovanović, da smo mi ostali na vlasti, mi bi riješili. Koliko treba vremena da se riješi jedan problem? Jedno 20 godina. Bulj je rekao, tko je odgovoran? Mi smo gospodo odgovorni ovdje sada u Saboru, mi smo odgovorni za ovu tvrtku koja je vrijedna, koji imamo te znanstvenike koji su napravili sve te lijekove, da ne nabrajamo, mi smo odgovorni. Ja sam odgovoran prema svojim biračima koji su me doveli ovdje koji nisam nikada mislio da ću doći u ovaj Sabor. Ja se borim upravo protiv toga, protiv ljudi koji su uništili ovu državu, 120 godina opstanka, sada treba nestati umjesto, i na kraju, uopće nema konkurencije, Imunološki zavod u Hrvatskoj nema konkurenciju, a koliko vidimo bio je poznat i u svjetskim razmjerima. I mi to želimo jednostavno uništiti. Zbog čega? Zbog čega ne pomoći ljudima? Spomenuli ste tog Silobrčića koji je navodno i uništio taj Imunološki zavod a sada pričamo o realnosti ne znam Pave Barišića i njegov plagijat. Kada se ne zna više šta se dešava u ovoj Hrvatskoj državi, tko više laže, tko govori istinu, a ovo je istina, ako je takva tvrtka postojala tolike godine i mi joj nećemo pomoći. Ja osobno želim da ta tvrtka opstane i želim učestvovati u opstajanju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Bunjca. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Mišić, zahvaljujem na vašoj podršci, zahvaljujem na vašoj replici u kojoj ste napomenuli neke od momenata koji su vrlo važni u sagledavanju cijele priče a ta je da Hrvatska doista ima tradiciju. Imali smo tradiciju u mnogim stvarima, vrhunskima, imali smo dakle tradiciju ne znam u proizvodnji pamuka, u drvnoj industriji, imali smo osiguravajuće kuće, imali smo banke. Još iz sredine 19. stoljeća koje su sve dakle nestale u postupku tzv. pretvorbe i privatizacije. A to da se sada pokušava konačno uništiti Imunološki zavod koji je prema Vladinoj strategiji nacionalni interes br. 1.. Znači prema strategiji koju je donijelo Ministarstvo gospodarstva netko je, izmislila jedna stranka ili neki pojedinac. Znači prema Vladinoj strategiji nacionalni interes br. 1. da se to želi uništiti, da se išlo u ovo sada razdvajanje Imunološkog zavoda na dvije tvrtke, na javnu ustanovu i na d.d. Da se evo osniva povjerenstvo u kojemu sjede ljudi koji su dakle uništavali Imunološki. To je doista jedna velika tragedija koja Hrvatsku lišava ne samo svoga znanja, ne samo svoje tradicije nego doslovce lišava velikoga izvornoga potencijala i što je najstrašnije od svega ljudskih života. To se jednostavno ne smije dopustiti. I to je, ponavljam još jednom bez obzira na sve osobe koje su spomenute, stranke, pojedince ili drugo, to je ustvari stvar koja je nadpolitička,

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Bunjac mi smo pretvorbom i privatizacijom prihvatili zakone tržišta i to ne mora biti nužno loše. Dakle privatizacija sama po sebi ne mora biti nužno loša. Ono što je bitno da država regulira te procese, da regulira tržište, da pazi na to da privatni interesi, zapravo da zaštiti nacionalne resurse tako da privatni interesi ne budu ispred javnih. Evo na primjeru INA-e, na Badnjak smo saznali da je to, da je to od nacionalnog interesa da INA-u vratimo u naše ruke. Je li je tu u pitanju 200 pumpi ili koliko već INA ima ili je u pitanju istraživanje i razvoj koji nismo dobro regulirali pa smo ionako predali to Mađarima valjda na korištenje. Dakle kada govorimo o zdravstvenom sustavu, zdravstveni sustav sigurno danas nose entuzijasti, dakle svi oni liječnici koji rade i koji, i medicinske sestre koje rade u uvjetima koji nisu dovoljni da bi ljude liječili. Vi ste dobro primijetili, doista je upozoravajuća upozoravajuća brojka o velikom broju oboljelih od malignih oboljenja, iz dana u dan je sve veća. Čak je ministar neki dan prešutno priznao da je vjerojatno jedan od razloga i hrana koju uvozimo, nekvalitetna hrana. Ljudi danas kupuju na akcijama, često se i šale tako, kaže ja sam čovjek od akcije, kupujem na akcijama. A pogotovo, kako onda to tek vrijedi za lijekove i ovdje za cjepiva. Dakle, ako ne koristimo domaća znanja, ako ne koristimo one resurse koje imamo i tradiciju, onda sigurno smo dovedeni u poziciju da uvozimo ono što je kudikamo manje kvalitetno. I da zaključimo ovu repliku, najžalosnija za državu a to su Talijani osjetili na svojoj koži. U jednom trenutku kada je jedno poduzeće platilo plaće radnicima novcem koji je iznuđen iz otmice. Najporaznije je za državu kada ona nema kriminalno podzemlje već ima pravilni sustav kriminala

vi kažete da je INA prodana kao nacionalni interes, dakle u biti u tome i je problem, ne u tome što se privatiziraju tvrtke, treba neke tvrtke privatizirati i dati ljudima da jednostavno pokažu svoje poduzetničke sposobnosti ali ne one tvrtke koje su od nacionalnog interesa. Na koncu konca neki osnovni nacionalni resursi zaštićeni su i Ustavom i svakako dakle treba imati mjeru u toj privatizaciji. Što se tiče dakle rješenja, netko je ovdje spominjao i rješenja, vjerujem da će se tijekom dana ta rješenja malo bolje definirati, dakle možemo, država ima pravo intervenirati u gospodarstvo, država ima pravo intervenirati u nacionalnu sigurnost. Evo recimo jedan primjer do prije par godina se tvrdilo da su brodogradilišta rupa bez dna, da ih treba zatvoriti, da ih treba prodati. Danas brodogradilišta imaju tolike narudžbe da jednostavno ne stignu te brodove sagraditi. I u ovom trenutku brodogradilišta imaju narudžbe u iznosu 2 milijarde dolara. Što bi bilo da smo mi poslušali neke prijašnje Vlade, neke prijašnje ministre i odrekli se dakle kao pomorska zemlja svojih vlastitih brodogradilišta. Država mora pomoći, to je njezin zadatak. Mi ne možemo sve izručiti na tržište. Pa mi ne možemo svoju vlastitu krv privatizirati, kome ćemo je dati. Imate li vi povjerenja da svoju krv date u ruku nekoj državi koja je od Hrvatske daleko 10 ili 20 tisuća kilometara. imate li povjerenje da će vas ti ljudi doista zaštititi, liječiti ili će oni prije svega zaštititi svoj vlastiti narod, svoje vlastite interese. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća je replika poštovanog zastupnika Sinčića. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Kolega Bunjac, govorili ste među ostalim o serumu protiv ugriza zmija. Da na žalost zbog obustave proizvodnje, zbog ograničenih zaliha mi smo prisiljeni uvoziti, pa navodim evo jedan članak. Dakle i dok je Imunološki za 25 eura nekad proizvodio serum za pet vrsta zmija. U Europi postoji još jedan proizvođač seruma protiv ugriza zmija u Francuskoj. No, njegova doza košta 500 eura, ne 25, nego 500 i pokriva tek 3 a ne 5 vrsta zmija. To je samo što se toga tiče. Dakle, zašto nešto što postoji tradicija, što je cijeli svijet priznao da vrijedi, što smo izvozili, što je samo po sebi profitabilno zašto to uništiti i uvoziti tuđe dalje na preko pola svijeta ili koliko skuplje i upitne kvalitete. Mislim da je to apsurd i da se pred takvim sudom moramo boriti. Na kraju krajeva to je mišljenje struke. Naveo sam ovu,

Hvala lijepo uvaženi kolega Sinčić. Pa naravno da nemamo više zmijskoga antitoksina. Ja vjerujem da će se tijekom rada istražnog povjerenstva vidjeti zašto nemamo. taj zmijski antitoksin se radi uz pomoć konjske krvi mislim. Mislim da je bila farma od 300 konja u Brezju gdje se taj antitoksin između ostaloga proizvodio godinama, da bi na kraju bilo utvrđeno da tamo konja uopće nema. Dakle, da je netko kupovao svaki mjesec ako se ne varam, ako se varam ispričavam se, ne znam 300 ili 400 kila sijena za konje koje uopće nisu postojali. Evo to vam je jedna tragikomična slika Imunološkog zavoda i način na koji se sa Imunološkim zavodom postupalo. Oni koji su tu priču otkrili, tu priču sa sijenom i nepostojećim konjima šta mislite kako su prošli? Imate jedan pokušaj da pogodite. Dobili su otkaz, otkaze su dobili. I sad na kraju poslije tolikih silnih godina i tolikih ljudskih patnji mi smo shvatili da imamo još 500 bočica antitoksina i da ako ćemo ga u budućnosti htjeti kupiti ćemo ga morati kupiti kako se čini iz Srbije jer ga Srbija proizvodi. To naravno možda će se, nekome neće svidjeti, onima koji ne vole srpske proizvode. Ali eto, tako stvari stoje. Svejedno od koje zemlje će doći. Mi ga jednostavno nemamo. Imali smo ga, plaćali smo ga 25 koliko smo čuli eura, a sad ćemo ga plaćati 500 i nitko nije kriv. Najvažnije je da se novac vrti po privatnim džepovima. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Ja se slažem sa tezom da je Imunološki zavod nadstranačka stvar i da ovdje ne bi trebali gledati možda neke nečasne radnje koje su se dešavale u prošlosti i prebrojavati tko je za njih odgovoran, mada se to treba utvrditi nego više prema budućnosti. Ono što mene zanima je zašto Vlada RH i dalje ne stoji čvrsto iza Imunološkog? Zašto ministar zdravstva umjesto da nastavi rješenje koje je bilo ponuđeno 2015. godine i omogući sredstva u proračunu da se mogu dalje nesmetano, ne samo isplaćivati plaće nego i investirati u kompaniju i pokrenuti sva proizvodnja, ona koju ste malo prije spominjali u svojoj raspravi od čega bi imali koristi i naše društvo i naše gospodarstvo. Zbog čega je to izbjegnuto 2016. godine u proračunu? 2017. godine u proračunu? I zbog čega se tu ne postigne konsenzus u Hrvatskom saboru? I zbog čega HDZ i MOST tu čvrsto ne stanu iza Imunološkog kako bi to trebalo i biti? Da li je razlog a to ste spomenuli u vašoj raspravi što je 2016. godine premijer bio iz farmaceutske industrije, što možda nije bilo u interesu nekome tko je došao iz kompanije i otišao nakon kratkotrajnog premijerskog staža na još bolje mjesto u tu istu kompaniju, a to nije sukob interesa. To u Hrvatskoj nije sukob interesa. Ali ako odete u tvrtku koja ima nula kuna prihoda i postanete član uprave onda je to sukob interesa. Ali ako odete u kompaniju koja posluje stotine milijuna kuna sa državom na bolje mjesto to nije sukob interesa. I da li je možda to bio razlog zbog čega tada hrvatska Vlada 2016. godine nije stala snažno iza Imunološkog zavoda? I volio bih kada bi o tome postigli ovdje u Hrvatskom saboru konsenzus.

o čemu se rad, on itekako dobro zna. Evo kao što je rekao kolega Žagar, on je na Odboru za zdravstvo rekao da je uzrok povećanog broja smrtnih bolesti u Hrvatskoj hrana. Ali nije ništa poduzeo. I sada se ja pitam, ministar po mojem mišljenju skromnom bi trebao biti i mišljenju većine građana osoba koja odlučuje. On je osoba koja zna istinu, a ništa ne poduzima. I sada je pitanje dakle logično se nameće, tko vlada Hrvatskom? Tko je taj koji se nalazi iznad jednoga ministra? Tko je taj koji se nalazi iznad jednoga premijera, hrvatskoga premijera? I mi imamo pravo sumnjati da je taj nevidljivi gospodar profit. Znači radi se o profitu. Ja ponavljam još jednom za one koji eventualno nisu bili ovdje ili nisu čuli. U hrvatska ministarstva dolaze veleposlanici stranih država koji otvoreno lobiraju da se njima prepusti imovina Imunološkog zavoda. Ja želim znati kojih država. Da li su oni ta kočnica koja sprečava hrvatsku Vladu da ponudi rješenje za Imunološki zavod jer netko očito to stopira. Ja vjerujem da se to niste vi gospodine Maras, ne vjerujem niti da je to gospodin Bulj niti ne znam gospodin Prgomet ali netko stopira.

Hvala lijepa. Kolega Bunjac, složio bih se s vama u cijelosti i potpisao sam ovaj prijedlog o povjerenstvu. Pogodili ste da brojni ljudi umiru zbog toga što nemamo lijekove ili su skupi, a mogli smo iz zasigurno u našem Imunološkom zavodu puno jeftinije stvarati, zasigurno da je problem jedan od ključnih šta svoju krv prodajemo. Mi svoju krv prodajemo. Zasigurno u bivšim vladama vidio sam ministar … poznati s time bili do sada, volio bih da jesu, ali je ključni problem što danas kompletne sve institucije kao ova koja je problem ne samo zdravstva nego gospodarstva i nacionalne sigurnosti. Ovo nije problem samo zdravstva nego i gospodarski i nacionalni. Interes mora biti Imunološki zavod, ne da očekujem od ministra samo zdravlja nego od svih ministara i premijera da se očituju po ovome pitanju. Ne da se očituju nego trebamo biti jasni da je ovo nacionalni interes naša krv i u slučaju ugrozbe kao što je bilo u Domovinskom ratu gdje je dao Imunološki zavod veliki obol u svojim proizvodima. Ali je činjenica da brojni ljudi umiru, da su skupi strani uvozni ti preparati, lijekovi, cjepiva to je činjenica. Isto tako je činjenica da danas je ne samo Imunološki zavod nego osnovni dom zdravlja, primarni danas imamo recimo u mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo pola milijuna ljudi imamo jedan dom zdravlja, dok u puno manjim gdje su bili ministri Vlahušić, a poslije gospodin Milinović imamo pet, šest domova zdravlja

ta priča o tumorima je strašna. Mislim da ne treba nikom posebno objašnjavati što to točno znači. Svi mi ovdje poznajemo barem nekoga koji je bolovao od tumora i skončao na vrlo teški način. Vi ste spomenuli ekonomski interes koji ima RH, da, znači mi doista imamo ekonomski interes. Prva stvar, ako spasimo život mladomu čovjeku on će svojim radom u nekih 30 godina sljedećih ostvariti neki dobitak za RH koji se mjeri milijunima kuna. Ali ispada da osim života i konkretne zarade važnije je staviti proviziju ne znam za kemo terapiju u džep ili za zračenje. I neki kažu da te kemo terapije koštaju čak do 100 tisuća i da ustvari se radi o ovisnosti liječnika o tim provizijama. Ja ne znam jel to točno ili nije, ali u svakom slučaju budi sumnje jer imali smo lijekove koji su bili efikasni, a sada smo pali na jednu stepenicu slobodno to možemo reći niže. Naravno da ima ekonomski interes i u tome što smo mi izvozili u 80 zemalja. Znači ponavljam još jednom, Imunološki se financirao sam od sebe, nije bila potrebna nikakva subvencija, nikakva proračunska sredstva i još je imao višak novca. I sjetite se samo lijeka Sumamed, samo tog jednog jedinog lijeka, koliko je on dignuo Plivu, Pliva je postala svjetski poznata tvrtka samo zahvaljujući jednome lijeku. Nije lako proizvesti lijek, nije lako uspjeti na tome tržištu, a mi smo bili u samome svjetskom vrhu među pet, šest zemalja. Bili smo jači od Njemačke, zamislite to. Hvala Hvala lijepo. I zadnja replika poštovanog zastupnika Drage Prgometa. Izvolite. Hvala lijepa. Dakle dopustiti ćete mi odgovoriti vam ne kao saborski zastupnik nego kao liječnik. Vi ste izuzetno obrazovan, inteligentan čovjek ovdje ste iznijeli nekoliko podataka koje bi mogli najblaže rečeno jako zbuniti hrvatsku javnost, pogotovo naše bolesnike. A jedna od tih je da je Imunološki zavod svojevremeno proizvodio lijek koji je bio 100% učinkovit za mnoge karcinome. Činjenica je da je Imunološki zavod proizvodio mnoge dobre lijekove, sjajne preparate ali nažalost ne postoji, barem koliko je meni kao liječniku poznato, lijek koji bi bio tako 100% učinkovit za niz karcinoma. Dakle jednostavno vam želim, želim vam skrenuti pozornost da budemo vrlo pažljivi kada šaljemo poruke našim građanima među kojima su i ljudi koji pate od određenih bolesti. Mi smo duboko svjesni, govorimo o našoj Vladi, govorimo o ovom klubu koliki je pobol onkoloških bolesnika u Hrvatskoj, u konačnici 25 godina radim s onkološkim bolesnicima i reći ću da je jedna od prvih odluka Upravno vijeće HZZO-a, na prvoj svojoj sjednici upravo bila odluka vezana uz onkološke bolesnike gdje smo nakon dugo, dugo godina dopustili, osigurali da novi, pametni, suvremeni lijekovi za liječenje onkoloških bolesnika dođu na hrvatsko tržište. Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče Prgomet. Zahvaljujem na vašemu stručnome mišljenju. Vi ste sigurno osoba koja ima veće stručno znanje od jednoga saborskog zastupnika s obzirom da vam je to primarna struka. Ali isto tako želim reći da ovo što sam danas rekao nije utemeljeno na Internet pretraživanjima nego je utemeljeno na razgovoru sa vrhunskim stručnjacima, između ostaloga i samoga Imunološkoga zavoda. Dakle razgovarao sam sa svim tim zviždačima i ravnateljima nekima i sa samim gospodinom Šošom, to su sve doktori znanosti, ljudi koji znaju što govore. I oni tvrde da je u nekim slučajevima taj lijek bio gotovo 100% uspješan. Ne uvijek, ne kako se zove kod svakog ali u nekim slučajevima da. Recimo samo evo gospodin Šoš mi je rekao da je kod raka grlića maternice gotovo 100% dakle bila sposobnost lijeka da se ta, da ta bolest ne završi fatalnim ishodom. I u svakom slučaju istraživanja treba nastaviti. Znači evo, taj patent 2014. godine sa pojačanim interferorom čeka na Zavodu za intelektualno vlasništvo Vlada bi to trebala ispitati o čemu se točno radi Haraldur Hansen dobitnik Nobelove nagrade iz 2008. godine, to je područje medicine potaknuo je, pozvao je sve države da nastave sa tim istraživanjima jer su ona jako perspektivna. Znači u biti trebalo bi osposobiti Imunološki zavod, trebalo bi dati određena sredstva i u nekom periodu, možda ne za godinu dana ali u nekom razumnom roku možda 5 do 10 godina sasvim sigurno bi se na ovomu području dogodio veliki i važan iskorak koji bi spasio mnoge živote. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada ćemo ići na sljedeći Klub zastupnika, a to je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti uvaženi Drago Prgomet. Izvolite.

Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, govoriti o Imunološkom zavodu, a ne smatram da laikom, barem u medicini, nešto znam i ekonomskih, i o ekonomiji, dovodi vas u situaciju da ulazite u svijet gotovo nadrealnog. A činjenice koje svakim danom dobivate postaju vam sve manje razumljive, sve manje prihvatljive i potpuno neshvatljive. Loše upravljanje, neznanje, neodgovornost, političko kadroviranje, nedostatak vizije, pohlepa i osobni interes, pogodovanje interesnim skupinama, izostanak funkcioniranja pravne države, manjak socijalne osjetljivosti, nedostatak osjetljivosti prema vlastitoj tradiciji i pameti. Sve ovo što sam rekao možemo staviti u dvije riječi Imunološki zavod. I ne postoji niti jedan pojam koji bježi iz konteksta priče o Imunološkom zavodu, svaki od ovih može se staviti u opis nedavne povijesti ove institucije. Zadnjih četvrt stoljeća, ravnatelji, predsjednici uprava, nadzornih odbora, članovi upravnih vijeća bili su ljudi različitih profesija, liječnici, veterinari, pravnici, akademici, ekonomisti. Ekonomisti različitih ekonomskih škola od planske ekonomije, preko tržišne ekonomije do neoliberalizma. Ljudi različitih profesija, različitih političkih uvjerenja pa su nam bili ravnatelji proistekli iz komunističkog sustava, bivši ravnatelji, bivši direktori, …/Govornik bivši članovi ujedinjene jugoslavenske demokratske inicijative, nezavisni, članovi HDZ-a, SDP-a, HNS-a, HSLS-a. Mijenjale su se Vlade, mijenjali su se ministri. Bježao se od donošenja odluka koje bi zavod pripremile za budućnost. I došlo se danas do toga da formiramo povjerenstvo koje želi govoriti o o zavodu i njegovoj prošlosti. Imunološkom zavodu ne treba povjerenstvo, Imunološkom zavodu treba tim za spašavanje. No, neka je i povjerenstva, klub Hrvatske demokratske zajednice spreman ga je podržati isključivo s ciljem utvrđivanja odgovornosti bilo one ljudske, moralne, političke pa i kaznene ako ima. Nismo spremni podržati povjerenstvo koje će biti poligon za međustranačka prepucavanja po principu naši su dobri, vaši su zli. Nismo spremni podržati povjerenstvo koje će poslužiti kao poligon za jačanje mišića pred lokalne izbore, jer pretvori li se povjerenstvo u takvo jedno društvo doživjet će sudbinu mnogih povjerenstava kojih je bilo u ovom Saboru. Sjećate se povjerenstva o Viktoru Lencu, o nestanku žita iz robnih rezervi, o INA MOL-u. Sjeća li se itko od vas zaključaka tih povjerenstava? Da li itko od vas zna koliko su te odluke i zaključci učinile ovo društvo boljim, državu pravnu pravno sigurnijom, a Vlade odgovornijim? No, vratimo se na zavod. Ovdje ste čuli dosta o povijesti zavoda. Dopustit ćete mi nekoliko rečenica, možda ću se i ponoviti, ali mislim da su vrlo važne. Kao što je u uvodu gospodin Sinčić rekao 1990. godine Imunološki zavod upisan je u sudski registar. Pokušava se formirati društvo Cjepivo d.o.o. I odmah nakon toga radnici šalju dopise, zahtjeve da se to društvo ne formira jer su primijetili određene nepravilnosti u vezi prodaje pojedinih jedinica koje su organizacijske, proizvodne cjeline. Upravni odbor zavoda pokrenuo je postupak za brisanje društva Cjepiva Ili narodski rečeno tad je već krenuo po onoj staroj „što se grbavo rodi vrijeme ne ispravi“. '92. za vršitelja dužnosti već ste čuli izabran je akademik Vlatko Silobrčić. Nešto kasnije donešena je odluka o privatizaciji, odnosno o pretvorbi ovog društva. Upisano je dioničko društvo. Gospodin Škaričić, pardon gospodin Silobrčić bio je ravnatelj do 1997. Novinarka Nataša Škaričić koju je netko spomenuo ovdje u jednoj izjavi za portal kaže da je iscrpljivanje svih materijalnih, znanstvenih i kadrovskih resursa u zavodu počelo još 1994. da je urušavanje nastupilo '97. kada zavod gubi poziciju suvremene ustanove Svjetske zdravstvene organizacije, odnosno gubi licencu Svjetske zdravstvene organizacije zbog čega im propada veliki posao i nastaje šteta od tri milijuna dolara. Revizija koju je također netko spominjao iz 2002. godine navodi kako su se novci u iznosu od 5 milijuna kuna posuđivali štedno-kreditnoj zadruzi po kamati koja je bila iznad dopuštene u tom trenutku, koju je određivala Hrvatska narodna banka, a u isto vrijeme se zavod zaduživao zaduživao po duplo većoj kamati. Gospodin akademik Silobrčić, dakle njega nema ovdje i bilo bi nepošteno ne dati mu mogućnost da kaže što misli kaže sljedeće: „Riječ je o svotama za koje smo možda mogli kupiti godišnju hranu za laboratorijske miševe.“ napominjem da se govori o 5 milijuna kuna. I drugo, sve kaznene prijave protiv mene nakon mog saslušavanja na sudu su bile odbačene iako u izvješću revizije se navodi nešto drugo. 2007. u smeće je otišlo cjepivo u vrijednosti od 3 milijuna kuna, 2008. 11 milijuna kuna. U to vrijeme prema izvješću revizije ponovo iz 2011. proizilazi kaže: „Trgovačko društvo dva puta je zaračunalo proviziju za već gotova cjepiva jedanput na ulazne račune kod uvoza cjepiva, drugi put na izlazne. Društvo, tj. zavod je plaćalo posredničku proviziju iako je imalo sva ovlaštenja za uvoz i prodaju cjepiva na domaćem tržištu.“ Dakle, radilo se nešto i trošili su se novci za koje apsolutno nije imalo potrebe niti zakonsko utemeljenje. 2014., pardon, po izvješću revizije iz 2014., 2011. godine ravnatelj sebi isplaćuje nagradu u iznosu od 100 tisuća prikazujući pozitivno izvješće zavoda. Da bi se odmah nakon toga otkrilo da je zavod dužan ni manje ni više nego 94 milijuna kuna jednoj farmaceutskoj industriji. S tim da je od 1990. kada je zavod imao preko 200 radnika 2012. godine taj broj smanjen na 211. 2013. zavod gubi proizvodnu dozvolu Agencije za lijekove, nedugo nakon toga na proizvodnju bakterijskih cjepiva i time gubi 80% svojih prihoda. 2015. zavod se pretvara u javnu ustanovu, u trgovačko društvo pri kraju Milanovićeve Vlade dobija status ustanove od strateškog interesa za Hrvatsku državu. I još par detalja. Matični sojevi virusa za proizvodnju cjepiva vlasništvo su RH. Oni nikada nisu ušli u temeljni kapital kada se vršila pretvorba u dioničko društvo. Netko je zaboravio prebaciti sojeve. Slučajnost ili namjera? Nismo nikada tražili prave načine za povlačenje sredstava iz strukturalnih fondova. Neznanje ili namjera? U ovom trenutku doznajemo Imunološki ne proizvodi ništa, zalihe su prodane. Zavod se financira pretežito iz državnog proračuna i nešto od ulaza pripravaka od medicinskog kanabisa. Medicinskim rječnikom rečeno ubrizgavali smo u Imunološki zavod svega do kanabisa. U malim količinama to bi moglo podići imunitet Imunološkog. Očigledno su te količine bile prevelike, pa nam je zavod ozbiljno obolio. Uništavano je ne hrvatsko, uništavano je ljudsko znanje, uništavano je sve ono što je kroz više generacija svjetskih i hrvatskih stručnjaka stvarano kao vrijednost. A država da bi prosperirala mora stvarati nove vrijednosti, mi nažalost u ovom slučaju nismo uspjeli sačuvati ni neke već postojeće vrijednosti. Lista odgovornih za ovo stanje velika, nesposobni menadžment, nezasitna pohlepa pojedinaca, gromoglasna šutnja mnogih i nespremnost donošenja odluka onih koji su bili izabrani da donesu odluke. Povjerenstvo vjerujem dat će odgovor tko je kriv za to. Ali ponavljam važnije je što je budućnost Imunološkog zavoda. Hoćemo li postupiti prema mišljenjima onih koji smatraju da nema nikakve šanse obnoviti rad Imunološkog zavoda jer smo izgubili tržište, izgubili smo opremu, opremu, prostor je neadekvatan, otišli su ljudi, izgubili smo dozvole ili onih koji misle da se isplati proizvoditi imuno…, albumine, cjepiva među kojima je i cjepivo protiv ospica jer držeći se između ostalog naputaka Svjetske zdravstvene organizacije koja kaže da nije svejedno odakle se dobivaju ti proizvodi zbog karakteristika antitijela koje razvija svaka populacija na određenom području odnosno preporuci Vijeća Europe koja kaže kako su proizvodi iz plazme vlastitog porijekla namijenjena vlastitoj populaciji ujedno i najbolje rješenje. Hoćemo li postupiti prema onima koji misle da Imunološki zavod treba zatvoriti ili onima koji misle da je Imunološki zavod klasična biotehnološka tvrtka, spoj tehnologija i znanosti koja u svijetu generira visoku zaposlenost i dobre plaće. Podsjećam da je Hrvatska u Strategiji pametne specijalizacija koju Europska komisija traži od svake države, upravo zdravlje i biomedicinu odabrala kao strateški prioritet u okviru kojeg je i bio farmaceutika. Sudeći po prvim potezima ministara ove Vlade, ne samo ministar zdravstva, nego i ministra gospodarstva očigledno je da ova Vlada neće držati zatvorene oči pred ovim problemom. Koliko god vi stiskali oči problem neće nestati, može samo postati veći. Spremana je othrvati se zavodljivom zovu populizma i donijeti odluku temeljenu na realnoj procjeni stanja unutar zavoda i mogućnosti Hrvatske države. Odabir Vlade je moguć samo u jednom od dva smjera. Prvo, osigurati državni novac za investicije i pokretanje rada ili tražiti strateškog partnera što osobno smatram boljim izborom. Ako se traži strateški partner, ponovit ću, treba riješiti pitanje vlasništva nad matičnim sojevima virusa za proizvodnju cjepiva koji su ostali u okviru vlasništva države. Da zaključim. Imunološki zavod je nažalost primjer nemara i neodgovornosti, namjernog ili ne namjernog odnošenja loših poslovnih odluka, ali i primjer pogrešnog shvaćanja uloge i smisla postojanja države. Država je ispunila svoj smisao postojanja ne kada zaokruži svoje granice, ne kada postane dio EU ili dio EU ili UN-a nego kada njeni građani mogu slobodno živjeti od svog truda, svoje pameti i svojeg znanja. S Imunološkim zavodom su mnogi imali tu šansu. Mi ćemo kao stranka na vlasti učiniti sve da ona do kraja nikada ne nestane. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Imamo cijeli niz opet replika. Prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Prgomet u vašoj raspravi ste se dotakli do toga da ste spremni podržati, … /Upadica nisam još ni počeo, znači da ste spremni podržati ste rekli u raspravi povjerenstvo, ali niste spremni ukoliko će ono biti u svrhu predizbornih izbora i pokazivanje jačanja mišića itd. Znači prvo bi htio da razjasnite da li ćete podržati ili nećete podržati i na temelju čega i kako možete procijeniti koja je intencija povjerenstva jer niko ne može biti vizionar na taj način da zna kako će se neko ponašati za tri mjeseca unaprijed. Znači prvo recite hrvatskoj javnosti da li podržavate osnivanje povjerenstva kao klub ili ne. Drugo, što ste rekli oko povjerenstava i njihovog značaja. Ja vidim vrlo veliku ulogu povjerenstva INA-MOL koje je bilo preteča sudskim procesima u kojima je HDZ-ov predsjednik i premijer na neki način i još nije platio zbog toga što je Ustavni sud ukinuo presudu, ali će platiti kad-tad cijenu za ono što je kao hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a napravio vezano uz INA-u. Zato ne bih podcjenjivao značaj povjerenstava i povjerenstvo oko INA-e je je bilo jako značajno povjerenstvo, hrvatska javnost ga je pratila i ne bih rekao da možda ne zaslužuje i Imunološki svoje povjerenstvo. Sa druge strane, još jedno pitanje koje se postavlja, zbog čega HDZ ne podrži princip da stane država iza Imunološkog kao javne ustanove i zbog čega je 2016. i 2017. ograničeno financiranje iz proračuna Imunološkom kako bi on mogao investirati i normalno raditi. I da li smatrate da je zatvaranje oči ili otvaranje oči imenovanje povjerenstva? To imamo u čitavom nizu slučajeva oko ustaških ploča, oko INA-e, oko Imunološkog. Znači kada se pojavi problem HDZ osnuje povjerenstvo odnosno premijer Plenković osnuje povjerenstvo, a ja upravo mislim da je to zatvaranje oči i ne rješavanje problema jer ćemo mi sada izgubiti godinu, dvije dana

jer ne možete imati dvostruka mjerila. Ja sam bio vrlo jasan. Mi ćemo podržati ovo povjerenstvo, ali nećemo dopustiti da taj rad povjerenstva ide upravo u onom pravcu u kojem sam govorio, da se ne ponavljam i vjerujem da ste to jako dobro čuli. Pa ne možete vagati povjerenstva koja vam odgovaraju i ona koja vam ne odgovaraju. Naš je stav tu vrlo jasan. Ponavljam, podržati ćemo rad ovog povjerenstva ali naravno da ćemo tražiti da povjerenstvo radi ono zbog čega je osnovano. Ja, bilo tko ovdje, ma nema niti jedan razlog da se ne imenuju odgovorni, dapače. S druge strane pitali ste me zašto Vlada ne bi stala iza toga da bude javna ustanova. Pa Vlada je poslala jasnu poruku da neće dopustiti propadanje Imunološkog zavoda. Što je bolje, ja sam rekao što ja mislim da je bolje. Dakle mislim da je bolje tražiti strateškog partnera kome je to cor bussnies, kome nije grad, institucija, dakle netko tko ima tržište, dakle netko tko ima već sad proizvodnju, netko tko može ojačati rad Imunološkog zavoda. Ponavljam to je moje mišljenje, konačnu odluku o budućnosti održanja Imunološkog zavoda donijeti će država, odnosno donijeti će hrvatska Vlada.

Kolega Prgomet, meni je drago da ste kao stručnjak imali repliku prije vašeg izlaganja jer kada sam slušala uvaženog kolegu imala sam osjećaj da samo fali afrička šljiva. Ali ja dopuštam da ja o lijekovima relativno malo znam. Ali nešto o čemu dosta znam je prostorno planiranje, korištenje prostora i korištenje zemljišta. Tako da bi bilo izuzetno dobro da kada imamo ovo povjerenstvo da u tom povjerenstvu raspravljamo i o još jednoj činjenici. Imunološki zavod na ovoj lokaciji ne može ostati raditi. Jednako tako, dakle njega treba preseliti da bi on mogao uopće dobiti certifikate i raditi u onom dijelu u kojem je zadužen. Imunološki zavod je imao ishođenu građevinsku dozvolu. Ta građevinska dozvola je propala jer se nije krenulo sa radovima vezano uz preseljenje Imunološkog zavoda. I mislim da ovo povjerenstvo koje kada će raditi treba uzeti u obzir i tu činjenicu. Jer oni apetiti koji se sada pojavljuju, ja si dopuštam koristiti tu riječ apetiti, od grada Zagreba koji je vezan uz Imunološki zavod se prvo i osnovno, slobodna sam reći odnose na lokaciju sadašnjeg imunološkog zavoda i potencijal koji je. Dakle ovo povjerenstvo ako će raditi, svakako, ja pretpostavljam da hoće, znate, ono može raditi i utvrditi sve nepravilnosti ali jednako tako treba dati i prijedlog što s Imunološkim zavodom u budućnosti jer ono što smo sigurni a to je da na ovoj lokaciji na način na koji treba raditi on ne može raditi jer ne može zadovoljiti minimalne uvjete i minimalne standarde. Stoga bi svakako trebalo inzistirati da je povjerenstvo koje će pretpostavljam ipak većinom u Saboru biti, prijedlog da se osnuje i da imamo i neke zaključke tog povjerenstva. Pa evo, u tom smislu se i referiram i na vašu raspravu s kojom se u dosta velikom dijelu mogu i složiti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Prgometa. **Prgomet, Drago (HDZ)** Hvala lijepa. Znam puno o lijekovima, ne znam čemu služi afrička šljiva. A što se tiče zahtjeva grada, vi ste to komentirali i ja vas razumijem. Vi ste u predizbornoj kampanji kao ozbiljni kandidat za gradonačelnika i imate pravo komentirati sve postupke grada Zagreba i njihovu ponudu. Ja neću ulaziti u to da li je ta ponuda vezana između ostalog, ako sam dobro vas shvatio pokušaj dobivanja prostora koji su vrlo ekskluzivni u gradu Zagrebu ali se slažem s vama da ti prostori, odnosno način na koji se sada, bi se trebalo proizvoditi nisu primjereni. Dakle ne možete proizvoditi na adresama koji su Rockfellerova 2, 3a, 3b, 3c, 5, 10 i ne zna gdje točno još još ima. Dakle suvremena proizvodnja lijekova, nadzor, nad lijekovima, u farmaceutskoj industriji, traži objedinjeni proizvodni proces. Ono što mene, to je da moramo, ako tražimo investitora, tražimo nekoga kome je to cor business, tko će razvijati proizvodnju a koji neće čuvati prostore jer bi najveća šteta bila da u Imunološkom zavodu i spas Imunološkog zavoda, govorimo kroz prizmu spašavanja radnih mjesta, moramo spasiti ono što je vrijedno, proizvodnju i ponovno rebrendiranje te institucije. Radna mjesta možete spasiti na različite načine, ali spasiti proizvodnju i vratiti Imunološki zavod na poziciju jedne respektabilne ustanove puno teži izazov. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog Ivana Vilibora Sinčića. Zahvaljujem, zahvaljujem predsjedavajući. Kolega Prgomet, apsolutno se slažem da se povjerenstvo ne treba baviti niti političkom kampanjom za lokalne izbore niti prepucavanjima. Moja je želja kao inicijatora da ono radi brzo i učinkovito, da detektira tko su štetočine koje su dovele zavod u ovo stanje. Zašto? Zato da u novom modelu koji također moramo ponuditi apsolutno ljudi koji su činili štetu ne bi opet raditi štetu. Kako bi Imunološki zavod imao budućnost.

apsolutno. Upozorio bih na još jedan sličan slučaj kod INA-e, sjetimo se naftnih polja u Siriji. Je li ta vrijednost uzimana u obzir kada su prodavani udjeli u INA-i? Nije. Namjerno je prikazana firma kao nešto što nije, pada na ispod cijene. Tako se pokušava napraviti ovdje. Prema tome, to je jedan model koji nam se provlači koji moramo zaustaviti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Prgometa. Hvala kolega Sinčić što ste samo potvrdili na moja nastojanja da ovo povjerenstvo doista bude povjerenstvo koje će se baviti uzrocima, aktualnim stanjem u Imunološkom zavodu. I ne vidim razloga da to povjerenstvo traje dulje od dva mjeseca. Pametnim ljudima je to sasvim dovoljno. Dakle to će biti možda jedan od naših prijedloga kada se bude definirao sastav povjerenstva. A ovaj drugi dio prije o INA MOL-u je jedan moram priznati, ja sam više stručnjak za zdravstvo, za medicinu, o nafti stvarno ne znam puno. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa predsjedavajući. Kolega Prgomet, vi kao liječnik ste čisto i brigadir Hrvatske vojske vi ste to kirurški precizno kazali, u biti povijest događanja koja su očito imale brojne kriminalne radnje koje ste vi nabrojili ali na štetu Imunološkog zavoda i ne samo na štetu Imunološkog zavoda nego za cijelog hrvatskog gospodarstva. Činjenica da ste spomenuli, da je vrlo bitno sada znači ne samo što smo izgubili mi taj materijalni dio, najbitniji smo dio izgubili to su ljudski resursi, najveća vrijednost ljudsko znanje. Na tome će se tribat u budućnosti usavršavati i smatram da ste pogodili bit problema. Nije problem možda materijalno to i potpomoći novcem Vlada, sredstvima. Ali ako smo mi izgubili ljudski potencijal, stručnjake to će biti najveći problem. Ako su ti ljudi još uvijek u Hrvatskoj i ako ih budemo uspjeli vratiti onda je to o.k. Tako vam je u svim granama ili u brodogradnji, ako su naši stručnjaci otišli. Mi ne možemo jednostavno. U poljoprivredi ako je i Slavonija prazna također ako nemamo poljoprivrednika. I smatram da je ovaj vaš govor precizno kirurški kako sam rekao ste poslali poruku prema budućnosti, ali prošlost ste dobro izanalizirali. Svi su odgovorni, a najviše oni koji su glasno šutjeli, a danas najviše ovdje mudruju, a bili su u brojnim Vladama. Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. Sami ste naveli 2004. godinu kao jednu godinu gdje se prelamala sudbina već samog Imunološkog i gdje je već bilo pred stečajem. Međutim i tada je hrvatska Vlada putem zavoda izašla u susret i dozvolila da zapravo preko Imunološkoga ide se u nabavu cjepiva za gripu po cijeni mislim evo koliko imam ovdje 27 kuna. Otkupljivalo se po 42 kune. To je bilo, naglasio bih ne samo da bi se spasio Imunološki zavod kao takav, nego isto tako da bi se osigurala sredstva za izgradnju samoga objekta. I ako pogledamo to prema tome namjera i tada je bila jasna i bilo je već utvrđeno bez novoga objekta neće biti moguće nastaviti proizvodnju i to se ponavlja. Znači, mi imamo, svake godine se ponavlja, napravljeni, sami ste naveli dokumentaciju. Na kraju i Studiju opravdanosti kada ste pitali oko samih virusnih sojeva oni su navedeni bili u toj studiji kao nešto što je vlasništvo Imunološkoga. Ali kom je bilo u interesu da to ne bude u vlasništvu, pa da se prebacuje, da se s time cijelo vrijeme manipulira. To je ključno pitanje koje trebamo postaviti. Ali izgleda da ti sojevi su bitniji nego ljudi, bitniji nego zgrade, bitnije nego što drugo. Znači ključ je u tome i interes prema njima je izrazito velik. Ali ja bih upozorio samo da vodeći računa o tome što povjerenstvo bi trebalo utvrditi u prošlosti, da ne dozvolimo da ponovo sami nove dajemo radnje koje su suprotne zakonu učinimo. Mi ne možemo pretvoriti trgovačko društvo u ustanovu, jer kršimo Zakon o trgovačkim društvima. Mi moramo prvo, znači procijeniti vrijednost toga društva, moramo male dioničare koji čine preko 20% isplatiti. Na kraju su i oni suglasni s time, da bismo onda prenijeli imovinu u najboljem slučaju na RH pa onda treba RH,

pri koncu svog izlaganja rekao da je ova Vlada spremna uhvatit se u koštac sa ovim problemom. Jedan od tih prijedloga je upravo ono što ste vi rekli. Vi ste dio vladajuće većine. Prema tome, potvrđujete čak i gospodin Bulj, dakle potvrđujete da je ova Vlada doista spremna otvoriti prostor za opstanak i proizvodnju Imunološkog zavoda. Način na koji će to biti sprovedeno, dakle ja sam dao jedan od prijedloga. Ali sigurno postoje kompetentni ljudi sa puno više podataka unutar Vlade koji će u konačnici izaći sa prijedlogom, a na nama je to da ako prijedlog bude dobar vjerujem da nema razloga da ne bude prihvatljiv da ne prihvati.

u Imunološkom zavodu. Ja samo pošto ste liječnik htio bih postaviti pitanje koliko su koštali ti matični sojevi? I šta je to vrijednost to ja ne znam, a volio bih čuti od vas. I da netko zaboravi opisati, ne znam u taj popis, da li vam daje to do saznanja da su već tada ti ljudi htjeli opljačkati taj Imunološki zavod. E toliko hoću da čujem. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Prgometa. **Prgomet, Drago (HDZ)** Dakle, ja sam danas u ime kluba iznio naš stav da podupiremo povjerenstvo koje će istražiti to što ste vi pitali. Dakle, moje nije suditi, presuđivati, niti optuživati. Trudio sam se argumentirano iznijeti činjenice što kroz povijest samog Imunološkog zavoda, što kroz različite odluke vlada, ministara, stanja na tržištu itd. Vrijednost sojeva se zna. Dakle, mislim da je ovaj zadnji soj akademik Drago Bikić, tako je, učinio ga jednim doista od najboljih sojeva i to je doista izuzetna vrijednost koju treba čuvati. Sjećate se da sam rekao sojevi su izdvojeni, da li je to namjerno ili nenamjerno. Povjerenstvo ima priliku do kraja istražiti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega vrlo ste jasno u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice iznijeli naš stav po pitanju povjerenstva i tu ja doista nemam što dodati. Samo bi htio reć da ste vrlo biranim riječima govorili o odgovornosti osobe koja je najduže vrijeme upravljala zavodom bilo kao direktor ili kao predsjednik nadzornog odbora, u isto vrijeme sam svjedok da gospodin Silobrčić nije na tako rekao bih pravnički način pristupio radu svog etičkog povjerenstva kada je prema etičkom kodeksu osudio rekao bih ministra Barišića, a na temelju čega se i temelji rasprava o povjerenju ministru. I treća stvar koju hoću reći, to je da je samom odlukom propisano ustvari djelokrug rada ovog povjerenstva. Ono može utvrditi, a zbog toga ga i osnivamo odgovornost članova uprava i nadzornih odbora samoga društva. Zato držim da mi kroz rad povjerenstva možemo samo utvrditi i to je mandat tog povjerenstva, zbog čega su se određena događanja pojavila i prouzročila sadašnje stanje u zavodu. mi moramo voditi računa da je obveza Vlade u prvom redu i ministarstva da riješi budućnost ovoga zavoda. Prema tome, mi kroz ovu raspravu i kroz rad povjerenstva i rezultate rada povjerenstva možemo tek doznati o onome bilo, ali ja mislim na zaposlenike tog zavoda, da hrvatsku javnost, da sve hrvatske građene više interesira budućnost tog zavoda što će se s time dogoditi i hoće li ono što ste vi u svojoj raspravi u nekoliko navrata govorili, ispunit se ta rekao bih misija zavoda, a to je da on doista pripomogne hrvatskom zdravstvu i hrvatskoj farmaceutskoj industriji. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća je replika poštovane zastupnice Vesne Bedeković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine doista se nisam mogla oteti dojmu Imunološkog zavoda kao i još jedne nažalost u nizu tipične hrvatske teške poslijeratne priče i vi ste doista govoreći o povijesti Imunološkog zavoda dali jednu ja bih rekla apsurda koji su se od devedesetih i dvije tisućitih na ovamo događali u zavodu. I doista je ovdje osnovno pitanje koje se meni nameće je ono u kojem se možemo zapitati hoćemo li sada u ovom Visokom domu nastaviti razglabati o prošlosti i ganjati sve moguće krivce od onih koji su odgovorni za loše upravljanje za loše poslovne poteze. Pri tom ne mislim da ih ne treba sankcionirati pa sve do onih čiji su prioriteti bili isključivo vlastiti interesi ili ćemo se na drugoj strani okrenuti budućnosti i spasiti ono što se još uvijek spasiti da jer ne možemo zaobići činjenicu da Imunološki zavod više ništa proizvodi, a da plaće zaposlenika idu isključivo zahvaljujući državnom proračunu. I stoga naravno podupirem osnivanje povjerenstva, ali svakako ne kao još jednog u nizu povjerenstava na papiru toliko da se zadovolji forma, već naprotiv kao svojevrsno kao što ste i vi sami rekli tima za spašavanje koje će djelovati promptno i i učinkovito. A naravno tome u prilog slažem se svakako s vama ide i opredjeljenje Hrvatske za pametnu specijalizaciju i biomedicinu i zdravstvo kao strateški nacionalni interes u okviru kojega treba rješavati i problem problem Imunološkog zavoda i to što prije, što hitnije dok se još spasiti može što se spasiti da. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče. Kolega Prgomet, vi ste spominjali u svom izlaganju istražna povjerenstva, pitali ste nas da li se sjećamo nekih kao što je bilo povjerenstvo za Viktor Lenac za INA-u i onda ste s pravom rekli da moramo biti oprezni i spremni na sve da se ovako jedno istražno povjerenstvo ne bi politiziralo s obzirom da su i lokalni izbori pred nama. Zašto je to važno? Ja se sjećam jednog istražnog povjerenstva Hrvatskog sabora koji je upravo osnovan prije lokalnih izbora 2009. godine, napominjem to su bili prvi lokalni izbori gdje su se čelnici birali neposredno i župani i načelnici i gradonačelnici, to povjerenstvo i osnivanje tražio je tada SDP, a bio je vezan uz tzv. aferu Kamion. Oni su tada, kolega jedan je bio predsjednik tog istražnog povjerenstva kolega Stazić često su optuživali HDZ i tog čovjeka za kriminal i to je bilo nekakva pred kampanja i sama kampanja i predložili su čak i zaključke koji su trebali ići u tom smjeru. Tada ih je HDZ i HSS preglasao u zaključcima, smatrali su da to nije tako i naravno nakon dugotrajnog pravosudnog procesa kolega Rončević je oslobođen svih optužbi. Oni koji su tada jasno to izgovarali i nazivali kriminalom SDP i tu ljudi nikada se tom čovjeku nisu ispričali zbog svega što je on tada doživio u javnosti kao jednu harangu i kao jedan napad. Imamo i drugo iskustvo jednog istražnog povjerenstva koje je osnovao SDP kao vladajući, a trebalo je istražiti tko je bio odgovoran i što se događalo oko ubojstva gospodina Đurekovića. To nikada nije saživjelo jer oporba nije htjela dati svoje članove da se to povjerenstvo ne politizira. Ono što želim reći, ja ne želim da to povjerenstvo koje želimo danas osnovati bude niti ovo prvo koje optužuje niti ovo drugo koje ne funkcionira. Neka bude stručno, neovisno i na korist ljudi onih koji rade i dan danas u Imunološkom zavodu i da konačno kažu istinu zaista bez politizacije onako kako ste vi to htjeli i rekli. Hvala lijepo. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Siniše Varge. Izvolite. **Varga, Siniša (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Prgomet, tijekom vašeg izlaganja ste govorili vezano za i osnivanje povjerenstva i opravdanosti o osnivanja povjerenstva, ja ću više o tome govoriti ispred kluba SDP-a ali moramo tu napomenuti jednu činjenicu da jedno povjerenstvo još već je osnovano tijekom 2016. godine u samom Ministarstvu zdravstva, zdravstva, tada zdravlja, danas zdravstva vezano za utvrđivanje svi činjenica oko Imunološkog zavoda i gledanje u budućnost. Na čelu tog povjerenstva je i doktorica Ružica Palić Kramarić, pomoćnica ministra zdravstva i ujedno i predsjednica povjerenstva za Imunološki zavod. Koliko je meni poznato i informacije s kojima raspolažemo ali sa samim izvješćem ne raspolažem je da je izvještaj gotov i da je izvješće na svoj stol dobio ministar zdravstva i da to nije povoljno za budućnost samog Imunološkog zavoda. Ja vjerujem da se na tome ne radi iz prostog razloga zato jer se politički kalkulira pred same lokalne izbore sada. Ali bih htio napomenuti jednu važnu stvar koja je vezano za budući rad povjerenstva, pitanje je vjerodostojnosti iz prošlosti o čemu će se raditi samo povjerenstvo. i tijekom 2015. godine, za proračun 2016. je klub SDP-a dao prijedlog za Izmjene i dopune državnog proračuna da se osiguraju sredstva za Imunološki zavod, HDZ i MOST, većina je to odbila. Tijekom 2016., za proračun za 2017. opet ponovili istu stvar da se osiguraju sredstva za funkcioniranje Imunološkog zavoda, većina HDZ-a i MOST-a je to odbila. svi državni zavodi, Imunološki zavod d.d. za pretvorbu koju je potrebno napraviti ne može se napraviti od zraka moraju se osigurati sredstva. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Prgometa. **Prgomet, Kolega Varga dakle niste rekli ništa što nisam rekao i ja osim što ne znam kakvo je mišljenje Povjerenstva od prošle godine ali ako ste dobro pratili, vjerujem da jeste, ja sam iznio na temelju informacija koje sam dobio od ravnateljice Imunološkog zavoda sadašnje, kakvo je stanje. I baš nam tu ne treba povjerenstvo da bismo svi shvatili da je u ovom trenutku stanje u Imunološkom zavodu vrlo loše ali poanta rada ove Vlade nije da konstatira kakvo je stanje nego da učini ono što mi tražimo i o čemu smo razgovarali i o čemu je razgovarao i kolega Panenić da napravi korekciju kako omogućiti da Imunološki zavod ponovno radi i ja sam uvjeren da ćemo u tome biti uspješni. Hvala. Hvala. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Kažimira Varda. **Varda, 99% bih potpisao vašu raspravu ali onaj 1% da je Imunološki zavod doveden u ovu situaciju namjerno ili ne namjerno ne bih se složio sa ovom kvalifikacijom ne namjerno. Ja sam upravo zato stavio svoj potpis na ovaj prijedlog osnivanja Istražnog povjerenstva jer sam uvjeren da je Imunološki zavod tijekom godina sa upravama, nadzornim odborima pa čak i radom određenih ministarstava ili povjerenstava doveden u ovu situaciju u kojoj je. Ovdje pred sobom imam dokumentaciju od 2014. godine do zadnjeg sastanka sa ministrom zdravstva od strane predstavnika grada Zagreba. Slažem se s vama da se strateški partner mora izabrati po svim elementima, tržišnim itd., itd., i ne tvrdim da je grad Zagreb najpovoljniji strateški partner. Ali iz ove dokumentacije možete vidjeti da se upravo radilo namjerno na devastiranju Imunološkog zavoda. Ako se osnuje povjerenstvo Vlade recimo 14.-og u ovom Saboru sad kao zastupnici pa se ništa ne dešava. I pored svih molbi i zamolbi grada Zagreba da mu se odgovori na ponudu kao strateškog partnera. Onda mislim da se isključivo radi o odugovlačenju, o daljnjem devastiranju Imunološkog zavoda. I mene raduje zadnji sastanak ministra zdravlja, zdravstva sa gradonačelnikom grada Zagreba od prije 15-ak dana u kojem je bar dana naznaka da će se brzo odgovoriti od strane povjerenstva koje je taj ministar Kujundžić osnovao. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Odgovor uvaženog zastupnika Prgometa. **Prgomet, Pa vaše životno iskustvo sigurno dobro zna što znači ona riječ „ubi ga teška riječ“. Dakle moja zadaća je ovdje u ime kluba iznijeti jasan stav, ne prejudicirati odluke povjerenstva da mi podržavamo rad povjerenstva. Ja sam samo ostavio mogućnost, doista, namjernog, ne namjernog. Ja svoj sud imam o tome ali ću ga reći na povjerenstvu i tražiti ću da to bude sastavni dio izvješća povjerenstva. Ali u ovom trenutku kada razgovaramo o povjerenstvu jednostavno odgovornost kao saborskog zastupnika me tjera da koristim ovakav izričaj, ja vjerujem da ćete to razumjeti. Ono što smatram da je s naše strane najbitnija poruka, želimo povjerenstvo, podržati ćemo ga i želimo da se stvari istjeraju do kraja na čistac. Pa molim lijepo tko je kriv neka odgovara a tko nije a eventualno ga se spominje, da ga se ne spominje kao mogućega krivca. Hvala. Hvala. Sada bismo prešli na sljedeći Klub zastupnika a to je Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Goran Dodig. **Dodig, Ja zapravo ne znam šta će svi ovi govornici govoriti o ovom problemu koji su prijavljeni. Toliko je toga rečeno ovdje da je posve jasno o čemu se radi. I zato ću ja biti vrlo kratak, kolega Sinčić, vaša inicijativa da se osnuje ovo povjerenstvo je dobro došla, ja je podržavam i u ime kluba HDS, HSLS i HDSSB mi ćemo glasati za osnivanje povjerenstva. Govorit sada o tome kakav je značaj Imunološkog zavoda je suvišno. Svi govornici su to prihvatili da se radi o instituciji od iznimnog značaja, da se radi o primjeru kako se određena institucija koja ima dimenzije i nacionalne sigurnosti i medicinske i gospodarske opravdanosti kako je uništena zahvaljujući određenim osobama zahvaljujući određenim osobama i zahvaljujući određenim sposobnostima ili nesposobnostima menadžmenta koje je vodilo tu instituciju. tu instituciju. Zašto povjerenstvo i gdje su dileme? Povjerenstvo zbog toga što je, što to izgleda da ostaje kao jedan od mogućih načina da se spasi Imunološki zavod. S druge strane a zbog ovog o čemu sam govorio zbog čega je važan Imunološki zavod, a s druge strane postoji vidim bojazan da to da to povjerenstvo neće ispunit svoju zadaću koja mu je osnovna zadaća. Osnovna je da ga se spasi i da se ako hoćete Hrvatska napravi sigurnijom zemljom. Medicinski aspekti ovog problema o kojima je govorio doduše doduše ne slažem se baš u svemu, ali prihvaćam u globalu njegovo izlaganje kolega Bunjac, pa i vas kolega Sinčiću, kolega Prgomet. To je nesporno. Ja vas uvjeravam da obrambene strategije Amerike još utemeljene prije nove strategije koje su donesene prije desetak godina, medicinu i bolesti kojih se mogu riješiti kroz proizvode koje proizvodi Imunološki zavod smatraju značajnim elementom u obrambenoj politici, u vojnoj politici Sjedinjenih Američkih Država. Što to znači u Hrvatskoj kad vam epidemija pohara za tri mjeseca 10% ljudi, 10% populacije koja bi u situacijama ugroze mogla spašavati tu državu o tome neću govoriti. Dakle, ovdje se sada postavlja pitanje povjerenja u to povjerenstvo. Ja sam uvjeren da će to povjerenstvo biti neovisno, da neće vodit računa o politikantstvu koje je ovdje pokazano na određeni način i da nećemo bit u ovom slučaju mi ili oni ili oni i mi, sasvim svejedno. Jer ovo je nadstranačko pitanje. Ono s čime se a priori ne slažem jeste što se i u samom ovom prijedlogu prejudicira krivnja. Ne želim je prejudicirati. Sabor nije mjesto gdje se sudi. To što su, što i danas se čuje da bi neki htjeli sudit, pa se neki brane a drugi sudit, to a priori odbacujem. Ako se u povjerenstvu, u njegovom radu pokaže, u njegovom osnovnom cilju da je bilo radnji koje su na granici kriminalnog ili kriminogene onda će to nadležne institucije odraditi. Ali ne smijemo mi u Saboru postat suci. Mi u Saboru moramo načelno postavit Dalje šta želim reći. Ovo povjerenstvo ako bude radilo onako kako treba, otvorit će još mnoga druga pitanja rada i drugih institucija. Zašto nisu reagirale na ovo? Zašto nisu reagirale na prijave određenih ljudi koje su upozoravali na svu tragičnost ovog što se događa. Referirat ću se samo na nekoliko detalja. Govoriti sada o tome jel' se može proizvoditi to u tim prostorima je ja mislim potpuno nevažno. U Zürichu sam bio svojevremeno u jednom, posjetio sam jedan institut za dijabetes odakle izlaze najsuvremeniji lijekovi za tu bolest. Prostor u kojem se to radi je dvorišna montažna zgrada. Dakle, to nisu uopće problemi. Problemi su ovdje određenih politika, ali opet kažem moramo razdvajati politiku koja se događala tada gdje je bilo gurnuto nam teza da sve moramo privatizirati i od kriminalnih radnji. Ne želim spominjat, ne želim spominjat ni jedno ime o čemu je danas bilo dosta ovdje riječi. Spominjali smo imena. Nemojmo spominjat imena jer na taj način nužno ulazimo u sferu optužbi prije nego što je nešto dokazano. Apsolutno sam za to da se pokaže transparentno što se događalo i ukoliko se u tome pronađe su za to, koja podrazumijeva i kaznenu odgovornost apsolutno sam za to da se sankcionira te ljude. Ali ako Sabor prihvati da unaprijed za nekoga kažemo da je kazneno odgovoran, da Sabor to kaže onda smo na krivom putu. Onda je pitanje može li se uopće izbjeći politizacija, može li se izbjeći ono što mi kao Sabor zastupamo, a to je presumpcija nevinosti dok se to ne dokaže. Nemojmo ovo sada ja ne znam koliko ljudi gleda, ali ako se na ovakav način ponašamo da je unaprijed neko kriv onda bez obzira što smo mi u Saboru onda inauguriramo model da da to ulica sudi. To što se to do sada događalo nije opravdanje i nama da to danas radimo. Pokažimo kroz to povjerenstvo da je to jedna nova politika načelno potpuno ispravna, načelno ono što Sabor treba raditi, a ne da bude sudnica. Locirajmo problem, pokažimo koji su ljudi odgovorni, jeli to u granicama kaznene odgovornosti ili političke, političku ćemo mi definirati ali ukoliko je u granicama kaznene odgovornosti to će napraviti neko drugi. Poštujmo institucije da bi nas poštivali. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo nekoliko replika, zapravo više njih. Prva je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Izvolite. Kažete poštovani kolega da Sabor i istražna povjerenstva ne trebaju biti sudnica i ja se s vama slažem. Istražna povjerenstva mora utvrditi činjenica i istražna povjerenstva su to i radila. To je i radilo ono istražno povjerenstvo koje sam ja vodio u aferi Kamioni koje kolega Borić spominje u replici na način da mu ne mogu odgovoriti. I to je istražno povjerenstvo utvrdilo činjenice i te činjenice su upućene DORH-u i DORH je podigao kaznenu prijavu protiv toga HDZ-ovog ministra obrane i on je nepravomoćno osuđen. Ali je onda Vrhovni sud tu presudu ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje. Ali kako? Da se ne smije u ponovnom postupku utvrđivati da li je ministar mogao kupiti jeftinije kamione nego kada je već kupio kamione od najnepovoljnijeg ponuđača, da li ih je platio više nego što je u toj nepovoljnoj ponudi stajalo. S takvim mišljenjem Vrhovnog suda pa naravno da je morao biti oslobođen, ali to je priča o našem pravosuđu.

ali sudovi kod nas rade tako, sudovi rade tako da se naveliko krasti može ako ste član HDZ-a. Nije uopće sporno, ja ne želim sporiti vama što ste rekli, ali to nije razlog. To nije razlog da se i dalje ponaša povjerenstvo kao sud. Vi ste utvrdili činjenice, iza toga dolazi sud, koje ste dali sudu i ako nećete vi poštivati odluku Vrhovnog suda, ako ćete stalno dovoditi u pitanje, dovodit ćete sebe u pitanje i to je suština. Mi ne možemo preuzimati odgovornost za ono za što je neko drugi odgovoran. Ako dovodimo u pitanje vjerodostojnost Vrhovnog suda, onda šta radimo ovdje? Mi možemo politički, ja pretpostavljam da na Vrhovnom sudu sjede veći stručnjaci za pravo od mene koji sam ovdje u Saboru. i uz sva izvješća o tome. Dakle o tome se radi. Ja samo želim reći da ne preuzimamo ulogu suda i ništa drugo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Tomislava Žagara. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Dodig. Dakle neosporno je to i vi ste rekli i mnogi su to govornici naglasili kolika je vrijednost Imunološkog zavoda. Ja sam jutros spomenuo Ivana Kozarca, da se kojim slučajem kasnije rodio ili da je Imunološki zavod ranije radio možda čovjek ne bi umro sa 26 godina i doživio bi duboku starost. To su jednostavno činjenice. Dakle ovaj zavod je kroz niz godina ispunjavao onu svrhu koja mu je bila predviđena. Ono što se s vama ne slažem u cijeloj priči, znam da ste bili sudionik Domovinskog rata, dali ste svoji izraziti doprinos, ono što se ne slažem kada vi govorite o upravama, osobama, pojedincima koji su do ovoga doveli onda ispadne da je ovo možda anomalija dobrog sustava privatizacije. vas nisam dobro razumio, ali ovdje treba naglasiti i zato mi govorimo o povijesti. Nije ovo anomalija dobrog sustava, ovo je pravilo lošeg sustava privatizacije i vas kao branitelja sigurno se s time slažete, privatizacija se nije smjela početi u vrijeme Domovinskog rata, to je osnovni grijeh ovoga svega i ovoga svega što na kraju danas baštinimo. Što se tiče povjerenstva, s vama se slažem, njegova uloga će biti vrlo jasna da istraži činjenice ne da prejudiciram ničiju krivnju, samo ono što je bitno za povjerenstvo da ta odluka bude dobra jer vidite šta nam se dogodilo sa povjerenstvom oko INA-e. Zapravo ne donošenje odluka povjerenstva se koristilo u arbitražnom postupku. Dakle svi kolegice i kolege koji budu u tom povjerenstvu neka svoj odrade posao kako treba da bi znali punu istinu. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Gorana Dodiga. **Dodig, Goran (HDS)** Krivo ste me shvatili. Ja sam apsolutno za to da se, nisam bio niti za privatizaciju ovako kako je provedena, to je loše, ali znam kakve su bile okolnosti. Iza sadašnje perspektive gledajući to i ono što se dogodilo to je bilo loše napravljeno. Samo bi trebalo vidjeti koliko je privatizirano tvrtki od od '91. pa na ovamo i u kojem periodu, pa bismo dobili potpuno druge rezultate i drugu percepciju toga, što je privatizirano i kada u koje vrijeme. vrijeme. Spominjali ste INA-u, pitanje je koji je bio cilj tada. tada. Da je povjerenstvo za INA-u kojim slučajem od početka išlo u privatizaciji INA-e onda bi percepcija u javnosti bila potpuno drukčija, tko je počeo privatizirati INA-u, kako i na koji način, ne umanjujući odgovornost svih drugih koji su iza tamo došli, koji su tamo došli postupno i njihove grijehe. Dakle, slažem se s vama, ali ono što hoću poručiti nije dobro da Sabor preuzima ulogu suca, evo to je.

samo ću postaviti jedno pitanje što se tiče Imunološkog zavoda. Zar je moguće opet ću postaviti pitanje evo i vama, najvrijedniju stvar ti matični sojevi u Imunološkom zavodu se zaboravi upisati kao vrijednost toga poduzeća? Znači, početak svega je bila nekakva kako da kažem prevara hrvatskog naroda ili bilo koga, Hrvatske države da bi netko to dobio za neke jeftinije novce. Meni kao privredniku jednostavno ne ide u glavu da netko može nešto zaboraviti jednu od najvažnijih stvari kada pravite nekakvu inventuru i bilo što u nekakvom sustavu. Ta povjerenstva po mom razmišljanju gledajući analizu svih firmi hrvatskih kako su privatizirane ništa se nije desilo, sustavno nikada nije ništa riješilo, sve je ostalo na stand by, znači ja i dalje mislim da neke ozbiljne stvari se neće pokrenuti niti sada. Malo prije Prgomet je rekao 2 mjeseca je pametnima dosta, pa ja mislim i ovo ako ljudi uđu u analizu svega,

kako se pokušalo doći do vrijedne firme. Primjer je toga. I ja vjerujem da će otvoriti brojna pitanja. Međutim, nemojmo se zavaravati da smo mi potpuno zadovoljni, više nitko ne pita, radnici dolaze, pa mi govore što je sa brodogradilištima. Znate, puno je toga vrlo problematično. Mi smo zaboravili cementnu industriju kako je privatizirana i puno toga. Tako da nema dvojbe da će Imunološki zavod, ja bih htio, da i u političkom i svakom drugom smislu on otvori dosta ozbiljnu raspravu o tome što se dogodilo. Ali onda to mora biti cjelovito i tome davati politički značaj. Ako se u tome pronađe da je bilo kriminalnih radnji, onda nema nikakvog smisla da se to i ne procesuira. Dapače. Ali ne od nas. Ne da ju mi osudimo prije toga. Iako bi ja, nemam ništa protiv da se osudi te ljude. Dapače, dapače. Međutim, mi smo uzeli logiku da onaj koji nije na našoj strani da ga prethodno prije osudimo prije suda. To je opasno. Ja ne govorim sada niti o Imunološkom zavodu, niti o brodogradilištima, niti o ne znam čemu. Govorim naprosto o funkcioniranju nas kao saborskih zastupnika. To je jedina moja, jer nema smisla više ponavljati da je Imunološki zavod strateška institucija i da treba ostati u rukama države. To je moje mišljenje. Kako i na koji način, to moramo naći rješenje ali pod pretpostavkom da čak i nije ekonomski toliko isplativo, on je Hrvatskoj potreban. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Branimira Bunjca. Izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi zastupniče Dodig zahvaljujem na podršci koju ste dali za osnivanje i saborskoga povjerenstva. Vjerujem da će ono biti formirano i da će kvalitetno odraditi svoj rad. Ovdje bi htio samo se osvrnuti kratko na jednu ideju koju sam čuo tijekom današnje rasprave, a ta je da bi se Imunološki zavod trebao izmjestiti prije nego što nastavi sa svojom proizvodnjom. Međutim, u razgovoru sa ljudima koji su radili na Imunološkom, oni su me u biti upozorili da bi proizvodnju trebalo nastaviti na istom tom mjestu, jer u tom slučaju bi bilo dovoljno tražiti samo dozvolu za obnovu rada, a ne novu dozvolu. navodno se ta dozvola za obnovu rada dobije relativno brzo, dok se nova dozvola mora čekati godina. Dakle, ustvari rješenje bi trebalo ići u ovom smjeru da se prvo traže traže dozvole za obnovu proizvodnje, a nakon što se u nekom kratkom roku te dozvole za proizvodnju dobiju, tek tada onda pokrenuti postupak izmještanja Imunološkoga zavoda. Eto, to bi bio moj doprinos vašoj raspravi. Hvala Ja isto … /ne razumije se/… tražiti to, ali prepuštam to onima koji se bolje razumiju i nisam slučajno naveo ovaj primjer sa dvorišnim zgradama za dijabetes. Dakle, to je vrlo jednostavno regulirati. Ovdje je stvar političke odluke da li mi hoćemo imati Imunološki zavod ili ne, a ja mislim da ga treba imati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića. Uvaženi doktore Dodig, evo i ja sam čitao malo prije jedno vaše izlaganje iz 71. godine i vidio koliko se zalažete za nacionalne interese Hrvatske tada i sada. Ali bi vas pitao, vi ste u vašem dijelu izlaganja, jedna je teza zanimljiva bila. Vidi se da u ovoj zemlji, znači manjak je kolektivne svijesti poimanja države, onog što je vrijedno. Vi ste napomenuli da je danas kada govorimo o ratovanju i nacionalnoj sigurnosti da je biološka ugroza odnosno i biološki rat je sastavni dio, vrlo važan dio suvremenih ratova. Pa želim vas pitati, kakvo je vaše mišljenje na temelju spoznaje o neefikasnosti pojedinih institucija, dijelova vlasti, a i činjenice o važnosti virusa, a posebno ovakvog znači jednog zavoda? Mislite li da bi možda Ministarstvo obrane za kojeg ipak smatramo da je organizirano da li bi možda bilo zanimljivo da se ovaj dio i proizvodnje, a Imunološki zavod da postane možda sastavni dio u ingerenciji Ministarstva obrane jer tamo postoji neću reći kakva takva ali ipak jedan sustav odgovornosti koji je razvijeniji. Što mislite o tome? Odgovor uvaženog zastupnika Dogiga. **Dodig, Goran (HDS)** Iskreno ste me iznenadili sa pitanjem, nisam o tome razmišljao. Preozbiljna je stvar da bih mogao sada odgovoriti na to pitanje. Ali ja mislim da je, o čemu je govoreno ovdje prije da je intelektualna supstanca tog zavoda sačuvana, da imaju dovoljno kadrova. Međutim, sjećam se kad sam bio član Etičkog povjerenstva u Halmedu, dakle u ovoj instituciji koja je za odobrenje lijekova u Hrvatskoj, kad je bilo govora o tim dozvolama, pa ne može zbog ova dva kvadratna metra, ne može zbog onoga, da je što je zakon, te ljude ne optužujem ni u ludilu, pridržavali su se zakona. Ali je li moguće to kroz prostor u kojem se nalazi zavod i je li lakše tu proizvodnju obnovit ili ne, ja mislim da je lakše i da nema puno razloga da se to ne napravi. Moguće je naći novac i to nije veliki novac za državu u odnosu na dobit koju od toga ima. Vratio bih se samo na ovaj interferon o kojem je govorio kolega Bunjac. To je iznimno važan lijek, Doktor Prgomet je rekao da Svjetska zdravstvena preporuča da se uzima serum od populacije na koju će se korist. Poznato je da u genetskom materijalu, u određenim rasama, u određenim narodima, da je on drukčiji, da drukčije djeluje, reagiraju na lijekove. Dakle, ima stotinu i jedan razlog da to imamo a da ne govorimo o kvaliteti tog prirodnog interferona koji je ja se ne slažem da liječi u nekim slučajevima sto posto. Naprosto medicina nije takva, medicina nije matematika, nije dva i dva četiri. Ali sa velikom vjerojatnošću radi se o jako dobrom pripravku i znam koliko se čekalo i na njega još dok smo ga proizvodili. U svakom slučaju dobar je primjer koji ste naveli koji je naš proizvod. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Ivana Vilibora Sinčića. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo kolega Dodig, govorili ste o suđenju, sudu. Mislim da ne treba ići sa predrasudama u ovo povjerenstvo i da mi moramo apsolutno utvrditi činjenice. Smatram da, eto smatram da to treba biti konsenzus svih nas i da treba gledati apsolutno u budućnost. Moramo utvrditi stanje i napraviti model za budućnost. Evo vi ste isto liječnik. Ja vas pozivam ako ste u prilici da i vi budete član ovoga povjerenstva. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada bismo napravili jednu stanku do tri sata nakon čega ćemo se ponovno naći ovdje u nastavku rasprave. Hvala vam lijepa.